Aktu o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje,

je na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev se prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku predlagatelja Rudiju Medvedu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Policija je servis državljank in državljanov Republike Slovenije. Servis državljanov in državljank Republike Slovenije. Skrbi za varnost vseh nas in skozi leta si je pridobila veliko zaupanje ljudi. Ali ima kdorkoli v tej državi pravico omajati to zaupanje? Ali se ima kdorkoli pravico vmešavati v delo policije, si jo podrejati? Ali ima kdorkoli pravico spreminjati policijo v servis vladajoče politike? V Listi Marjana Šarca smo prepričani, da nihče nima te pravice. Da nihče nima pravice izrabljati celo epidemije za izrazito politizacijo policije. Hkrati pa v Listi Marjana Šarca skupaj s sopodpisniki za uvedbo parlamentarne preiskave, s Socialnimi demokrati, Levico in Stranko Alenke Bratušek, zaskrbljeno ugotavljamo, da z nastavitvijo strankarskih in stranki SDS zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije prehajamo v fazo, ko je policija praktično že politično obvladana. Obstaja mnogo indicev za to, obstaja mnogo utemeljenih sumov, da politizacija in brezobzirno podrejanje spreminjata policijo v podaljšano roko vladajoče politike. V takih razmerah smo dolžni reagirati, v takih razmerah smo dolžni z vsemi demokratičnimi sredstvi zavarovati ugled policije. Vse skupaj nas mora zelo skrbeti, da pri državljanih upada zaupanje v Policijo kot institucijo. To potrjuje tudi raziskava Ogledalo Slovenije, objavljena pred dnevi. Potrjuje samo tisto, kar lahko sliši vsakdo, ki se vsaj malo giblje med ljudmi in zna prisluhniti utripu v družbi. Žalostno in hkrati skrb vzbujajoče je, da upada zaupanje pri ljudeh tudi v sam poklic policista, in to je krivično do slehernega policista, policistke, ki v vsakršnih razmerah ob vsaki uri skrbijo za našo varnost, tvegajo celo življenja. Kaj se je zgodilo, da ljudje izgubljajo zaupanje tako v Policijo kot institucijo kot tudi v policista, v poklic, vreden vsega spoštovanja, v poklic, ki bi mu morali že po naravi njegovega poslanstva zaupati, saj sta od njega odvisna naša varnost in naša blaginja? V teh izjemno zahtevnih časih, ko je prav zaupanje temeljni element uspeha pri obvladovanju epidemije, je težko dojemljiv odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja, ki je celo pozitivno presenečen, saj upad zaupanja v policijo ni tolikšen, kot je pričakoval. To so njegove besede, to je bil njegov odziv. Kaj potemtakem preostane tistemu delu politike, za katerega je že sam sum politične zlorabe policije dovolj jasno znamenje, da gre za izrazit odklon v demokratični družbi? Glasno opozarjanje, poslanska vprašanja, sklicevanje sej parlamentarnih odborov, interpelacija zoper ministra za notranje zadeve, vse to ne zaleže, ni zaleglo. Poleg pavšalnih odgovorov in zanikanja dejstev se to praviloma sprevrže v obtožbe vladne koalicije, notranjega ministra, predsednika Vlade in ljudi iz njegovega kabineta na račun opozicije, češ da zganjamo neko levičarsko propagando s ciljem rušenja vlade. Preostane torej bolj učinkovito ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. In med to parlamentarno preiskavo bo z dokumenti in pričevanji mogoče potrditi domneve, ki v drugih postopkih v parlamentarni ureditvi mnogokrat ostajajo na ravni domnev, ker funkcionarji vlade Janeza Janše praviloma ne prevzemajo politične odgovornosti. V javnem interesu je dokazati morebitno politično odgovornost ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa zaradi domnevno nedopustnega političnega vmešavanja ministra in njegovih državnih sekretarjev ter predsednika Vlade in državnih sekretarjev v njegovem kabinetu v delo slovenske policije. In v javnem interesu je dokazati, da hočeta notranje ministrstvo in vrh Policije z domnevnim političnim vmešavanjem v postopke preprečiti ali otežiti delo policijskih enot, specializiranih enot ter preiskovalnih skupin in posameznikov v zadevah, v katerih bi njihovi izsledki lahko imeli politične posledice zaradi vpletenosti vladnih funkcionarjev in članov strank vladajoče koalicije. In zaradi proceduralne korektnosti govorim o morebitni politični odgovornosti in domnevnem vmešavanju, čeprav ne dvomim, da bo parlamentarna preiskava te domneve potrdila. Ne dvomim zato, ker je največja vladna stranka SDS kadrovsko strukturo v vrhu Policije postavila tako, da je minister za notranje zadeve Aleš Hojs svojo politično funkcijo lahko pomešal s funkcijo direktorja Policije. Vedeti je namreč treba, da je besedna zveza »napačna politična usmerjenost« pri kadrovanju v Policiji najpogosteje uporabljena sintagma, ko je na oblasti vlada Janeza Janše. Prvi direktor Anton Travner, potem ko je šla njegova predhodnica Tatjana Bobnar prvi večer po nastopu nove vlade razmišljati o svoji prihodnosti, tudi sam tam ni ostal dolgo, vendar dovolj dolgo, da je na mesto direktorja Uprave kriminalistične policije postavil Vojka Urbasa, z mesta direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada pa nezakonito razrešil Darka Muženiča in tja postavil Igorja Lambergerja. Sam Travner je odšel, ker očitno ni zmogel preprečiti hišne preiskave zaradi spornih nabav zaščitne opreme pri gospodarskem ministru Počivalšku. V tisti čas seže burleska z nepreklicnim odstopom ministra Hojsa, ki se je očitno prav tako ustrašil, ker že pri prvi odmevnejši zadevi ni uspel potegniti zavore. Za predsednika vlade Janeza Janšo njegova napaka vendarle ni bila tolikšna, kot je sam minister mislil, da je. Ko je Travnerja nadomestil Andrej Jurič, je bilo vsem v Policiji in zunaj nje jasno, da je prehodna rešitev. Sicer naj ne bi bil kak hud pristaš SDS, vendar dovolj vodljiv, da je opravil še nekaj kadrovskih menjav na ključnih mestih, kot sta direktor Uprave uniformirane policije ter vodja Sektorja za notranje preiskave in integriteto. In seveda je po razpisni aerobiki izpeljal umestitev Petre Grah Lazar na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada, sicer izbranko stranke SDS. Pred njo sta se s čela Nacionalnega preiskovalnega urada hitro poslovila tako Igor Lamberger, ki je stopil v bran kriminalistom ob Počivalškovi preiskavi, in Uroš Lepoša, ki je tudi obupal spričo nenehnih pritiskov na Nacionalni preiskovalni urad. Novi, že tretji direktor Policije dr. Anton Olaj pa je končno tista prava podaljšana roka ministra. Tako je vzpostavljena os poveljevanja od predsednika Vlade in ljudi v njegovem kabinetu do ministra za notranje zadeve in ljudi v njegovem kabinetu ter preko generalnega direktorja Policije do vrha Uprave kriminalistične policije in do Nacionalnega preiskovalnega urada. Vladajoča politika bo oziroma je že popolnoma na tekočem, kaj se dogaja s preiskavami, seveda tudi tistimi, ki so lahko obremenilne za stranko SDS in funkcionarje sedanje vlade. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada namreč odreja, kdo bo kaj preiskoval, usmerja med postopki, dobi informacijo o poteku, odstopa zadeve posameznim policijskim upravam, ve za načrtovane hiše preiskave. ve za vse in če je prav usmerjen, tudi prav usmerja. Če vemo, da se kriminalisti NPU ukvarjajo s preiskavami, ki jih hoče stranka SDS za vsako ceno ustaviti, na primer sporno financiranje stranke SDS ali pa sporne nabave zaščitne in medicinske opreme, potem je jasno, zakaj so temu prilagodili ustrezno poslušno in strankarsko lojalno kadrovsko strukturo. Ena izmed metod je tudi ustanavljanje tako imenovanih delovnih skupin. Prvo, ki se domnevno ukvarja z migracijami, je ustanovil že prejšnji direktor Jurič, v bistvu pa gre, kot je v policijskih vrstah slišati, za za kazensko skupino, v kateri so se znašli odstavljena prejšnja direktorica, razrešeni direktor Uprave kriminalistične policije pa kriminalista, ki sta delala na za vladajočo politiko najbolj občutljivih in potencialno obremenjenih primerih, na primer preiskava nepravilnosti v Knovsu, kjer sta preiskovanca državni sekretar Mahnič in obrambni minister Tonin. Bivši pomočnik direktorja NPU David Antolović pa se je znašel v tej skupini naknadno, očitno po ukazu politike, s problemi šengenske meje se ni nikoli ukvarjal. V isti pisarni sta se tako znašla David Antolović, tokrat v neki drugi delovni skupini, ki ureja zaostanke na Policijski upravi Ljubljana, in bivši pomočnik direktorja NPU, prej vodja preiskav na NPU, ki je bil neposredni nosilec preiskave gospodarskega ministra Počivalška zaradi spornih nabav medicinske in zaščitne opreme. Sicer pa je z nekaterimi kriminalisti, ki so zdaj umaknjeni v te delovne skupine, v imenu stranke SDS poslanec Marijan Pojbič obračunal že ob interpelaciji ministra Hojsa 18. septembra lani, če se spomnite. Poimensko jih je navedel kot agente za pregon desnih politikov, posebej stranke SDS. to ni direkten politični obračun in seveda neposredno znamenje vodstvu Policije, kaj mu je storiti. Zakaj Policija kot institucija in poklic policista izgubljata zaupanje pri ljudeh? Ker so ljudje začeli gledati na policiste kot na izvrševalce represije. Verjamem, da policiste boli, ko dobivajo v obraz, da so Janševi ali Hojsovi vojščaki, ko ljudje zmerjajo specialce z več deset kilogrami opreme na sebi z robocopi, uporaba fizične prisile v mnogih primerih, ki pri ljudeh izzovejo zgražanje, denarno kaznovanje v primerih, ko je še same policiste sram, da to morajo početi, na primer ob pisanju taksistom, za kar se imajo taksisti – vsaj takšne informacije krožijo v javnosti – direktno zahvaliti ministru Hojsu, ki je to naročil, pa kaznovanje dijakov v Mariboru, kaznovanje z dvojnimi merili samo zato, ker so držali v rokah transparente z izrazi nezadovoljstva. In da postopka proti pesniku, ki je bral pesem pred parlamentom, raje ne omenjam, pa ga bom omenil ravno zato, ker na najzgovornejši način simbolno kaže težnje te oblasti, težnje za tretji izraz kakršnegakoli mnenja, ki ni po volji te oblasti. In to resnično skrbi. Vse to se dogaja pod krinko ukrepov proti epidemiji, v resnici pa nam oblast na stranskih vratih uvaja dobesedno verbalni delikt. Pred dnevi sem slišal, da imajo policisti menda navodilo, naj bodo pri obravnavanju prometnih prekrškov bolj prizanesljivi oziroma razumevajoči, kot bi rekel direktor Policije. Ampak namen te preiskovalne komisije ni doseči, da bi policisti gledali skozi prste prometnim prekrškarjem, zato da bi bili bližje narodu. Namen preiskovalne komisije je razgaliti izrazito težnjo sedanje oblasti, da slovensko policijo iz servisa državljanov prekroji v servis vladajoče garniture. In namen komisije je zavarovati ugled policije, ki ga le-ta še vedno uživa med državljani. lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Seveda sedanje opozicije ne skrbi, da policija ne bi opravila svojega dela. Skrbi jih to, da pod novim vodstvom policija uspešno in zelo strokovno opravlja svoje naloge. To pa jih skrbi, ker so pač potem prizadeti tisti, ki sedanjo opozicijo financirajo in podpirajo. In potem je krog zaprt. Predlog, ki je pred nami, je seveda v posmeh namenu preiskovalne komisije, tako kot jo odrejajo slovenska ustava, slovenski pravni red, zakon in poslovnik. Kaj očitajo ministru? To, da daje usmeritve in navodila. Kaj pa pravi zakon? Minister je dolžan dajati usmeritve in navodila. To se pravi, da vi očitate ministru to, kar mu narekuje zakon.

In v isti sapi, v istem tekstu očitate, da se ne skrbi za ustrezno kadrovanje in tako naprej. To se pravi – ustrezno kadrovanje, ki bi bilo očitno vam všeč, pravzaprav tega skoraj ni mogoče racionalno razložiti. Razen tega, da poskušate ustvarjati vtis, da se dogaja nekaj, kar se ne bi smelo, in seveda pri tem veste, da zavajate javnost. Ena od boljših domislic v tem

v kabinetu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa kadarkoli od 13. marca do današnjega dne, se pravi do odreditve te preiskave. Ja, zelo zanimivo. O tem, kam tole pelje, bi lahko precej sočno komentiral, pa je najbrž vsakomur, ki nas zdajle posluša, zelo jasno. Skratka problem je, če minister dela. Še več, kaj je eden od temeljnih očitkov. Pomislite, ni problem, če so bili nekje zaostanki, recimo na Policijski upravi Ljubljana, tako izhaja iz tega vašega predloga, to sploh ni problem. Ampak pomislite, če je pa policija oziroma ministrstvo ustanovilo delovno skupino za reševanje zaostankov na policijski upravi, to je pa grozno. Aja, mogoče bo prizadet kdo iz kakšne znane familije, ki po Ljubljani hara. To je pa res zanimiva logika; niso problem zaostanki na neki policijski upravi, problem je, če se ustanovi delovna skupina za razreševanje teh zaostankov. To je pa problem. Kdo je v resnici ideologiziral slovensko policijo? Slovenske policije zagotovo ni nihče bolj ideologiziral kot gospa Katarina Kresal in njena skupina oziroma takratna oblast pa še potem tisto, kar je kasneje v prejšnjem mandatu sledilo. Tam so bile pa res težave, na sami policiji zdaj govorim. In ustanovil se je NPU – Nacionalni preiskovalni urad. Takrat se je govorilo, to bo novi FBI, ki bo preiskoval najtežji kriminal, to bodo najbolj odmevne uspešne preiskave. No, kakšen pa je rezultat tega? Kar je bilo uspešnih preiskav v Sloveniji kakšnega resnega kriminala, jih je naredila kriminalistična policija. NPU pa do sedaj tole – nula, zero, nič. In vi to branite. Zakaj? Ker je bil NPU očitno narejen za zaščito vaših kolegov, tudi tiste znane ljubljanske familije. Vse se preiskuje, ampak nikoli se nič ne preišče. In to ni problem. Zato ne bi naredil preiskovalke; preiskovalko bi naredil, če se potem zamenja vodstvo in se poskuša stvari spraviti, da bi vsaj nekaj učinka bilo. Krasna logika v zaščito slovenskega kriminala. Očitno se vidi, kam opozicijski pes taco nese. In potem imamo problem z NPU še na drugem nivoju. NPU očitno sploh ni bil ustanovljen za preiskavo težkega kriminala; kvečjemu zato, da ga pokrije. In ne boste verjeli, obstajajo priče, o tem sem že večkrat govoril, ki so pripravljene to tudi povedati, če je treba, da se posamezniki iz NPU javno hvalijo s tem, da niso preiskali nič, da nič ne delajo in da NPU ničesar ne preišče. To pa je problem. In jaz osebno sem že predlagal ministru, da bi NPU morali zliti nazaj s kriminalistično policijo, ki uspešno in strokovno dela. Vendar se je pač odločil drugače, verjetno tudi zaradi tega, da ne bi bilo treba spreminjati vse zakonodaje. Morda le upa, da bo nekoč iz NPU nekaj nastalo. Ampak do sedaj NPU tiste naloge, ki bi jo moral opravljati, ni opravil. jo bo pod novim vodstvom. Ampak vi to ščitite, da se ni raziskalo nič, ker bi bili prizadeti vaši kolegi in financerji. In potem gremo naprej. Zamenjava gospe Bobnar, kot da je to velik udarec za policijo. Kaj pa je bil največji projekt gospe Bobnar? Za tiste, ki ne veste, bil je bolj odstranjen od oči javnosti, je pa znotraj policije bilo zelo veliko hude krvi okoli tega. Tudi do tistih kadrov, ki so bili še iz prejšnje Jugoslavije, ki bi jih vi imeli za zelo leve. Gospa Bobnar je kot svoj največji cilj hotela vzpostaviti, da bi bila vsaka policijska postaja varna LGTB-točka. Ali bi na neki točki tega procesa potem dobili tudi policiste z roza pajkicami ali ne, tega ne vem, ampak dejstvo je, da je bilo glede tega zelo veliko polemik in zelo veliko priprav, ki so sedaj odšle nekam. Ampak to je bil glavni projekt, ni bil projekt zaščita meje, migranti, preiskava težkega kriminala, borba proti švercarjem z drogom, švercarjem z ljudmi, borba proti

Temu se reče, gospe in gospodje, pa res ideologizacija policije; in to vi ščitite, ker vi to branite, vi to zagovarjate. In zato ste naredili zdaj to preiskovalko za zaščito kriminala, ki ni raziskan, in za zaščitno ideologizacije policije pod prejšnjimi vladami. vladami. Ko ta policija zdaj končno res strokovno in zelo uspešno dela, kar je dokazala recimo, ko je prišlo do organiziranih – saj veste, vi s tem niste imeli nič, seveda ne – ne – nemirov v Ljubljani, in to hudih nasilnih nemirov lansko jesen, je policija izjemno uspešno odreagirala. Če to primerjate z dogajanjem v nekaterih drugih velikih mestih po Evropi, lahko samo izrečemo iskrene čestitke. In tudi iz tega ste hoteli narediti afero. Kaj je bil že problem? Aja, ker jih je potem, ko je bila zadeva končana, obiskal tudi minister. Ja, res grozno. Minister se zanima za delo na svojem področju, ker je zanj, ne boste verjeli, po zakonu odgovoren. Odgovornost, gospe in gospodje. gospodje. Ko se enkrat odgovornost vzpostavlja in ko policija uspešno dela, je pa to problem. Jaz verjamem, da mogoče ne skrbi vas osebno, vaše prijatelje, ki financirajo, pa zelo; to pa verjamem, ker se stvari spreminjajo. potem je treba delati afere in potem se še reče, kaj je bilo z nekaterimi postopki v minulem obdobju. Domnevam, da gre za tiste postopke, ki jih je potem Ustavno sodišče opredelilo kot kriminal oziroma kršitev slovenskega pravnega reda od prve do zadnje sekunde. Dobro veste, za katere stvari gre. Uperjeni so bili proti SDS – načrtno, sistematično. Čista zloraba. Da vam osvežim spomnim o eni od teh zlorab. Mineva samo, koliko zdaj, dobra tri leta od trenutka, ko je vdrla policija na sedež SDS in hotela zapleniti kar vse, elektroniko, vse računalnike odnesti in še vse backupe.

Zato, ker je šlo za evidentno zlorabo, politično zlorabo policije. Pa ne samo policije, tudi sodnije pa še tožilstva zraven. Samo kdor misli, da je samo sodnik tisti, ki napiše en tak predlog, se hudo moti. Vsi, ki ste imeli kadarkoli priliko vpogleda, kako ti procesi gredo, veste, da to nastane v osnovi kar znotraj policije in se potem gre po potrditev posameznih dokumentov na ostale institucije, tako kot to veleva zakon. In kakšna je bila ta zloraba? Cel cirkus je bil. Jaz sem jih ustavil, ko sem šel na kontrolo kot takratni predsednik Knovsa, ko sem gospe, ki je bila najbolj leva sodnica v tem državnem zboru in je sama to večkrat povedala, pokazal tisti list. Ona je samo rekla – tega pa jaz nikoli ne bi podpisala, nikoli, ker je protizakonito. potem so se policisti streznili in so ustavili tisti postopek zaradi te izjave te sodnice. To je pa resnica, gospe in gospodje. To je zloraba. Ali ste naredili o tem kakšen …? In tako se je uporabljalo policijo v prejšnjih mandatih. Zdaj se pa ne, zdaj pa policija dela tisto, za kar je poklicana. Skrbi za varnost, skrbi za zaščito, skrbi za javni red in mir, to zelo uspešno dela. Hkrati je kadrovsko podhranjena, da bo potrebno še veliko stvari, seveda ne na tak način, kot ste se vi tega lotili, da se ponovno dvigne ugled policista in da se ga tudi približa okolju, mogoče s ponovno uvedbo tako imenovanih rajonskih policistov in še česa. Ni bilo vse, kar je bilo v minulih obdobjih, tako slabo, ene stvari bi veljalo ponovno preučiti in oživiti. Ampak ta preiskovalka ni temu namenjena. Ta je namenjena temu, da se bo izgubljalo čas in da se bo pregledovalo stvari, za katere je vnaprej jasno, da so popolnoma zakonite. Celo več, če minister ne bi tega naredil, če ne bi poskrbel za ustrezne kadrovske rešitve, če ne bi dajal navodil oziroma usmeritev, smernic, tako kot to veleva zakon, bi sam kršil zakon. Se pravi, da vi danes očitate ministru Hojsu to, da je spoštoval zakon. Pa to veliko pove o vas in seveda o tem, kakšen je namen tega. Po domače rečeno, da se zamegli tiste stvari, ki jih je v minulem obdobju minister in predvsem slovenska policija zelo dobro in zelo uspešno naredila, in to v težkih razmerah, ki so popolnoma neprimerljive s katerimkoli obdobjem od same osamosvojitve naprej, v kateri, mimogrede, je imela seveda tudi slovenska policija izjemno pozitivno vlogo. Ampak zdaj je drugo najtežje obdobje od takrat, ni primerljivo s katerimkoli vmesnim časom. Kajti hkrati je treba skrbeti za javni red in mir, treba je izvajati ukrepe, ki so usklajeni na evropski ravni – o tem se bolj malo govori, ampak to je dejstvo – in seveda zavezujejo tudi našo državo, in znotraj države uveljaviti tisto, kar je kar je potrebno za preprečevanje pandemije. In hkrati je treba skrbeti za zaščito meje, ob tem ko imamo tako krasno opozicijo v parlamentu, da je že dvakrat preprečila, da bi slovenski vojski dali pooblastila, da bi pomagala tej policiji pri zaščiti slovenske meje, da bi lahko slovenska vojska na ta način izvrševala svoje poslanstvo. Kajti poslanstvo Slovenske vojske je prav zaščita integritete države, zaščita zunanje meje. Samo za delna policijska pooblastila. Ampak tudi toliko državotvornosti ni v sedanji opoziciji bilo, da bi dali Slovenski vojski ta pooblastila. Sramota vseh sramot. In potem pravite, da je potrebna preiskava, kako dela slovenska policija. Slovenska policija v teh težkih razmerah, za katere ste vi krivi in vi odgovorni, izjemno dobro dela, ob kadrovski podhranjenosti, ki pa je plod dolge vrste let, in seveda tudi vzdušja, ki se ustvarja v državi, ki je protidomoljubno, protidomovinsko. Slovenijo se na vse načine tlači nekam, kamor ne sodi. Če bi imel v javnosti človek, ki dela v katerikoli uniformi za domovino, za Slovenijo, za našo državo, tisti ugled, kot bi si ga zaslužil, potem se zagotovo ne bi ukvarjali s tovrstnimi predlogi, kot je danes tukaj pred nami. V celoti je ta predlog nesmiseln, krivičen, odraža pravno neznanje in seveda odraža tudi željo opozicije, da policija ne bi opravljala svojega dela. Da bi potem vaši kolegi še naprej tako lepo po balkansko harali, kot so, da bi bili še naprej zaostanki na Policijski upravi Ljubljana, da bi se ideologiziralo policijo z vsemi mogočimi ideologijami in da policija ne bi opravljala tistega dela, za katerega je poklicana in ki je njeno poslanstvo. To pa je skrb za javni red in mir, za zaščito življenj, blaginje ter varnosti vseh državljank in državljanov. V SDS zato vse očitke v celoti zavračamo in samo izražamo vnaprej podporo slovenski policiji, da tako, kot je v zadnjih mesecih, še naprej strokovno in uspešno opravila svoje delo, za katero ji iskreno čestitamo. lepa. Nik Prebil bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovani zbor, lepo pozdravljeni! Policija kot državni organ varnosti, organiziranosti, politične neodvisnosti in organ spoštovanja vse to, kar pod to vlado in pod vodstvom ministra Hojsa ni. In to je tudi glavni razlog, da v LMŠ vlagamo odreditev te parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo raziskala mandat ministra Hojsa. Da se povrne zaupanje državljank in državljanov v slovensko policijo, zaupanje, ki je bilo nekoč visoko, danes je žal na samem dnu. Po zadnji raziskavi policija najbolj izgublja na zaupanju javnosti, kar je za državo kot celoto slabo, zelo slabo. Zakaj torej še ena preiskovalka? Ker je tej vladi na vse videno resnično težko zaupati. In to ni zgolj nezaupanje nas, opozicije. To je nezaupanje ljudi. Zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da brez kančka kakršnegakoli dvoma ugotovimo, ali je ta vlada in minister Hojs osebno vplival na policijo tako v smislu tekočih postopkov kot tudi v smislu Policije kot institucije. Morda tudi zato, da bi se prikrile posamezne nezakonitosti in nepravilnosti, ki bremenijo osebe, povezane z vodilno stranko SDS. Več čas že opozarjamo na sporne prakse, dolžni pa smo tudi reagirati. Vsekakor ne moremo oporekati dejstvu, da ima vlada določeno zakonsko pristojnost imenovanja posameznih oseb na položaje. Vendar pa ob ekspresni menjavi praktično vseh ključnih kadrov v času, ko bi se morali ukvarjati z epidemijo in blaženjem njenih posledic, upravičeno sumimo, da je v ozadju vsega drug interes in dobro oblikovan načrt po obvladovanju vsega in vsakogar. Načrt, ki ga Janezu Janši ni uspelo izpeljati v preteklem mandatu in ga je do sedaj zelo dobro izpopolnjeval, vpeljal pa na prvi dan nastopa te vlade. In kadrovskih menjav, spoštovani, ni bilo nekaj in niso bile zgolj samo na policiji. Do danes je bilo kadrovskih menjav 827. Številka narašča po vsaki seji vlade. In policija ni institut posameznika; je namreč izjemno pomemben servis ljudi, ki skrbi za našo varnost in uživa visoko stopnjo zaupanja. No, jo je vsaj do nedavnega. V razmerah, ko nam epidemija kroji življenje, je še toliko pomembneje, da vladajoča politika prav epidemije ne zlorabi za izrazito politično politizacijo Policije. Poglejmo nekaj ključnih menjav. Vodstvo Policije, generalni direktor – tretji človek v letu dni. No, ampak končno tak, ki je poslušen, ubogljiv in predvsem zvest. Z nastavitvijo strankarskih in stranki zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu Policije prehajamo v fazo, ko je Policija praktično že politično obvladana. Še prej pa je bilo treba seveda teren pripraviti v Nacionalnem preiskovalnem uradu, kjer so direktorje prav tako menjali toliko časa, da so po razpisni aerobiki s spreminjanjem pogojev prišli do prave, tiste naše, sicer vršilke dolžnosti, saj še vedno ni zaključena saga glede nezakonite razrešitve prejšnjega direktorja NPU. Tudi tu vlada očitno ne razume funkcije sodišč, še manj delitve oblasti. In tudi to je že tretja menjava v tem uradu v letu dni. Vmes so seveda iznašli tudi ustanavljanje delovnih skupin, ki so priročno odlagališče, pravzaprav kazen, za tiste kriminaliste, ki so sodelovali v prav za vladajočo politiko ogrožajočih postopkih. Ob izdajanju navodil, ki posegajo v zakonitost delovanja in so izključno osebnostne politične usmeritve, trčimo v močan konflikt interesov. Politik torej, spoštovani, preko direktorja Policije neposredno vpliva na delo NPU, hkrati pa pravi, da je NPU treba depolitizirati. Razumi to, kdor more. In ti stalni napadi na NPU, ki jih uprizarja ta vladajoča politika, pri tem seveda prednjači stranka SDS, v koaliciji pa ste pač nemi opazovalci, kot da se vas to ne tiče. Spoštovani, pa se vas močno tiče, saj ste del te vladne garniture. In nemi opazovalci so krivi enako. Delovanje NPU bi v prvi vrsti moralo ostati strokovno in neodvisno od katerekoli politične opcije. Ne glede na vse se politika menja, sistemi pa ostajajo. In tudi slovenska policija bo ostala tukaj. Policija, ki na najvišji ravni izpolnjuje poslanstvo tistega servisa državljanov, policija, ki je zrastla iz tega naroda in skupaj z njim osamosvajala to našo državo. Policija, ki je pojem strokovnosti in varnosti. In ravno zaradi teh dejanj te politike ljudje na policijo ne gledajo več kot na varnost, ampak kot na policijo – izvrševalce Hojsove in Janševe represije. In to policijo, spoštovani kolegi iz koalicije, si spreminjate v vašo policijo. Pravzaprav si jo minister spreminja v Hojsovo policijo. To pa je nevarno in tega v demokratični državi, kot je naša, nima nihče pravice početi. In ko pravite, da rešujete življenja, da je pozornost pač usmerjena v reševanje krize, da vaše pospešeno kadrovanje in ostale zlorabe, tudi prikrivanja pripomorejo k učinkovitejšemu obvladovanju epidemije, je samo zavajajoče, je sprevržena logika, ker je povsem jasno, da pač ni skrbi za blaginjo države in naroda, ampak zgolj za lastne interese. In kot je dejal nekdo izmed vas na desnici, za denar gre, to je tisto. In vse navedeno izvajate pod krinko ukrepov proti epidemiji in resnici na ljubo nam na strankarskih vratih pravzaprav uvajate verbalni delikt. Ko opozicija ali pa pravzaprav kdorkoli opozori na karkoli spornega, kar počne ta vlada, je takoj deležna osebnih diskreditacij in obtožb, da jim ni mar za zdravje in življenje državljank ter državljanov. Medtem pa predstavniki Vlade v ozadju sprejemate odločitve, ki z epidemijo nimajo nikakršne in nobene zveze. Gre torej res za naključja ali gre za vplivanje na potek in izid predkazenskih in kazenskih postopkov. Je torej zgolj slučaj, da so tarče menjav vse tiste institucije in osebe, ki imajo vlogo v preiskavah stranke SDS. SDS. Seveda, da ne. Vsa ta dejanja kažejo, da ta vlada in koalicija ne dovolita nadzora nad samo seboj ter nad svojimi izpeljanimi posli, kar pa bi v prvi vrsti moral biti nek osnovni higienični pogoj za normalno in nekoruptivno delovanje oblasti. Dejstva so naslednja. Minister je kadroval. Kadroval je na veliko. Najpomembnejši kadri policije so se menjali kot po tekočem traku. Minister je tudi kaznoval. Kaznoval je vse tiste neposlušne policiste, ki so se drznili upreti ali spregovoriti. Pa ne samo njih, kaznoval je tudi narod. Minister je lagal, pa ne samo javnosti preko medijev, dokazano je lagal in zavajal tudi v Državnem zboru. Minister je podrejal. Podrejal je policijo sebi in svoji stranki. Je minister tudi vplival na potek ter izvedbo predkazenskih in drugih postopkov? Je minister vplival tudi na NPU? Je minister deloval nezakonito? Je pomagal svojim prijateljem, da so ostali skriti? Ta in številna druga vprašanja, ki se odpirajo pri delovanju tega ministra, je treba raziskati. Razjasnitev tega je pač visok javni interes. In pri tem ne bomo niti tožilstvo niti sodišče; to je druga veja oblasti, ki je ne gre mešati. In za razliko od vas to mi razumemo. Bomo pa brskali, iskali in poskušali tudi dokazati, da imajo ministrove in tudi vladne akcije hude posledice na policijo in na z njo povezane dejavnosti. Našli bomo torej vse in vsakogar, ki je pri rušenju tega dela sistema, ki za ljudi pomeni varnost, sodeloval. In da minister nosi politično odgovornost za svoja ravnanja. In če in ko bodo te stvari in nezakonitosti ugotovljene, takrat nosi tudi kazensko odgovornost. Namen preiskovalne komisije je torej razgaliti izrazito željo sedanje vladne oblasti, da slovensko policijo iz servisa državljanov prekroji v servis vladajoče garniture. V LMŠ temu nasprotujemo in destrukcije policije iz spoštovanja do nje ne bomo dovolili. Preiskovalka bo z delom začela takoj, materiala je tudi zdaj že veliko. In vrag je res odnesel šalo, spoštovani kolegice in kolegi, ocena vladi pa – nezadostno, ena. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. **PREDRAG Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred nami je predvidena razprava o Aktu o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske Vlada je v slabem letu zamenjala tri generalne direktorje slovenske policije, prav takšno početje pa se je odvilo tudi na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Po našem prepričanju vlada sistematično poskuša vplivati na policijo zaradi ozko usmerjenih ciljev politične stranke predsednika Vlade in njegovih ljudi. Policija, ki so ji prebivalci nedavno nazaj še močno zaupali, izgublja podporo med prebivalci Slovenije. Tudi zato, ker se z navodili s strani ministra za notranje zadeve in tihega soglasja vsakokratnega šefa policije nad prebivalci izvajajo pritiski in nemalokrat tudi izrekajo visoke kazni za dogodke, ki so po našem prepričanju neupravičene. Plačilni nalog za prebivalca, ki je na ulici pojedel rogljiček ali sendvič, zagotovo ni sorazmeren ukrep, ki bi pozitivno vplival na širšo množico. Ali je upore zoper ravnanje države, ki so izvedeni v skladu s predpisi, res treba preganjati s pisanjem glob? In to zato, ker so zahtevali, da se pouk odvija v šoli, ali pa ob izražanju nezadovoljstva taksistov in še bi lahko našteval. Spoštovani, iz izkušenj vem, da opozorila praviloma dosežejo večje učinke kot represivni ukrepi, in to še posebej takrat, kadar so navodila in ukrepi kontradiktorni, nelogični, nejasni in si jih tudi odgovorni sami razlagajo vsak po svoje. Morda gre le za manever preusmerjanja pozornosti od aktivnosti, ki se na policiji dogajajo, torej odmik pozornosti od odrejenih revizij nekaterih odmevnih primerov, ki so brez izjeme v interesu vladajoče Slovenske demokratske stranke. Pogosto menjavanje vodstva na Nacionalnem preiskovalnem uradu je po našem prepričanju korak k razgradnji inštitucije. Kot smo že v sami obrazložitvi navedli, je oblast uvedla nov način umika nekaterih kriminalistov ali vodij preiskav, ki bi lahko ali pa so že ogrozili interese vladajoče stranke SDS. Gre za ustanavljanje nekakšnih delovnih skupin ali, bolje rečeno, odstavljanje »problematičnega kadra« na stranski tir. Dejanja te vlade gredo v smer podrejanja represivnih organov aktualni politiki. Zaščititi namreč želi svoje ljudi in nekatere člane vlade, ki so v predkazenskih postopkih zaradi različnih odmevnih sumov storitve kaznivih dejanj. Ta vlada pa izvaja pritiske tudi na druge nadzorne inštitucije, na primer na Ustavno sodišče, na Računsko sodišče. Postavljajo se novi pogoji za sodelovanje med policijo in državnim tožilstvom in podobno. Podpisani predlagatelji zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na vse ostale neodvisne nadzorne inštitucije menimo,

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Odkar je Ministrstvo za notranje zadeve v svoje roke prevzel minister Aleš Hojs, smo iz dneva v dan priča zaskrbljujočemu pojavu ogrožanja avtonomije in strokovnosti, priča smo brutalnim političnim čistkam na NPU in v slovenski policiji. V duhu vse večje strahovlade, revanšizma in samovolje oblasti, ki jo pooseblja tudi ali predvsem minister Aleš Hojs, drsimo čez rob temeljnih demokratičnih standardov. V Levici ministru Alešu Hojsu v prvi vrsti očitamo politično kadrovanje oziroma kadrovske degradacije in menjave na ključnih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sistemu, predvsem v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer se strokovnjake zamenjuje s politično poslušnimi kadri z namenom vpliva na predkazenske in kazenske zadeve, v katere so vpleteni člani in podporniki stranke SDS. Zadnji tak primer je denimo premestitev prvega moža koprskih kriminalistov Andreja Juriča v avtocestno policijo. Očitamo mu kontrolo nad represivnim organom na način njegove popolne podreditve z namenom, da se preprečujejo protesti proti vladi. Skratka, očitamo mu nezakonite pritiske na delo policije ter objektivno in subjektivno odgovornost za vse hujšo brutalizacijo policije in za policijsko represijo nad petkovimi protestniki, nad starši in dijaki, nad vsemi, ki kakorkoli protestirajo proti aktualni vladi. Očitamo mu posege v preiskave na NPU, kot je denimo nezakonita zahteva po reviziji kazenskih preiskovalnih zadev, ki jih je vodil NPU, in druge nezakonite usmeritve – poudarjam, nezakonite usmeritve – in obvezna navodila vodstvu Policije; vse z namenom, da se zaščiti preiskovance, povezane s stranko SDS. Očitamo mu nezakoniti izredni nadzor na NPU, očitamo mu konflikt s sindikati in kršenje sindikalnih pravic z namenom rušenja delavskega organiziranja znotraj policije. Naj omenim zgolj dva v vrsti incidentov, ki si ju je v svojem precej zajetnem dosjeju spornih rabot privoščil Aleš Hojs. Najprej v začetku avgusta 2020 notranji minister takrat začasnemu generalnemu direktorju Policije Andreju Juriču odredil, da izvrši revizijo točno določenih, že zaključenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Kmalu zatem, 19. avgusta 2020, je sledil nov napad na preiskovalce NPU, ko je izredni nadzor nad varovanjem in obravnavo tajnih podatkov odredil v. d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za notranje zadeve Severin o protipravnosti revizije oziroma selektivnih revizijskih zahtevanj za nazaj notranjega ministra znotraj strokovne javnosti ni. Posamezno preiskavo za nazaj lahko odpira le državni tožilec in nihče drug, še najmanj minister. Notranji minister torej ne more odrejati revizij za kriminalistične preiskave, ki jih usmerja državni tožilec. Zakon o organiziranosti in delu v policiji ne vsebuje pojma revizija, ki ga v obveznem navodilu takratnemu v. d. direktorju Policije Juriču navaja minister. Prav tako ni poznana praksa, da bi preverjali posamezne preiskave. Hojsov namen je očiten, vplivanje in pritisk na delo tožilstva in nadaljevanje lova na čarovnice na NPU, na tiste kriminaliste in kriminalistke, ki po politični liniji niso privrženi največji vladajoči stranki. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je z odredbo kriminalistom, naj revidirajo že zaključene postopke NPU, tako prestopil mejo demokratično dopustnega, mejo, ki ločuje funkcijo policije od funkcije politike. V oči naravnost bode dejstvo, da je minister Aleš Hojs odredil revizijo točno določenih, že zaključenih primerov, tistih, katerih epilog kriminalističnih preiskav nikakor ni bil po godu stranki SDS. Z revizijo bi se očitno rad dokopal do pomembnih informacij v policijskih spisih, informaciji, ki bi jih v prihodnje v svojem političnem delovanju in za obračunavanje z načrtno izbranimi tarčami lahko zlorabljala stranka SDS. Očitno je, da minister išče ponovitev tistih postopkov, ki jih je nastavil SDS s svojimi preiskovalkami v Državnem zboru. Vprašajmo se, zakaj denimo ne odpirajo zadev iz okrilja SDS, recimo iz afere Patria, Zvon ena, Zvon dve, pralnica denarja pri NKBM, kreditne posle z Dijano Đuđić iz Bosne in Hercegovine in druge. In medtem ko se črni oblaki revizije minulega dela kriminalistov NPU še niso prav razkadili, je sledil nov napad 19. avgusta 2020, izredni nadzor nad varovanjem in obravnavo tajnih podatkov je odredil v. d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za notranje zadeve Severin Pek. Na NPU so tako vkorakali inšpektorji, ki so kriminalistom brskali po računalnikih in iskali zaupne dokumente. V policijskem sindikatu so opozorili, da je takšna oblika nadzora nezakonita in glede na določbe Zakona o tajnih podatkih tudi ni v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, inšpektor nima pravice dostopati do računalnikov, ki so v osebni zadolžitvi zaposlenih, niti brskati po njih ali po vsebinah trdega diska. To pomeni, da kriminalisti niso dolžni omogočiti dostopa do vpogleda v elektronsko napravo, saj je tak poseg nedopusten in nezakonit. Ampak ministra zakonitost delovanja očitno ne zanima. Treba je jasno povedati, napad na NPU in na institucije, ki morajo biti pri svojem delovanju avtonomne, je napad na državo. V stranki Levica smo trdno prepričani, da usmeritve in obvezna navodila, ki jih vodstvu Policije daje minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ter ministrove tudi sicer razvidne in dokazljive težnje po podrejanju policije ter politični pritiski na delo preiskovalnih organov nedvoumno dokazujejo, da želi minister Hojs politično upravljati s policijo. To pa je meja, ki je minister ne bi smel nikdar prestopiti. A ker jo prestopa praktično vsak dan svojega mandata, je skrajni čas, da ministrovo delo resno vzamemo pod lupo, če želimo v tej državi ubraniti avtonomnost preiskovalnih in nadzornih institucij ter s tem tudi najvišje demokratične standarde. V Levici ustanovitev preiskovalne komisije za parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin ter zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov od začetka mandata vlade Janeza Janše do odreditve parlamentarne preiskave podpiramo. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Andrej Černigoj. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! V Novi Sloveniji inštrument parlamentarne preiskave spoštujemo in ga vidimo kot resno orodje poslank in poslancev za raziskavo in razjasnitev dejanskega stanja ter morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v različnih zadevah. Zavedamo se teže in zbranih podpisov vsaj tretjine vseh poslancev Državnega zbora, ki so v skladu s 93. členom Ustave Republike Slovenije in v skladu s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi potrebni za vložitev zahteve za vzpostavitev nove parlamentarne preiskave. Gre torej za ustavni inštitut, do tega se moramo zato tudi primerno obnašati. V Državnem zboru že deluje 6 preiskovalnih komisij, za katere si v Novi Sloveniji želimo večjega napredka, ki pridejo s konkretnimi zaključki komisije, ki ovržejo sum oziroma ga potrdijo. Nova Slovenija je ob prihodu nevidnega sovražnika državotvorno pristopila k oblikovanju nove – sedanje vlade in s tem preprečila brezglavo, predvsem pa oportunistično željo ene stranke po odhodu na volitve sredi svetovne pandemije. Ob sicer povsem legitimni zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave se ne moremo znebiti občutka, da gre pri tem tudi za čisto klasičen političen boj, ko se na eni strani sedanja koalicija po svojih najboljših močeh spopada s covidom-19, ki je celoten svet pahnil v nezavidljiv položaj; na drugi strani nekonstruktivna drža opozicije, ki ne premore resnosti situacije, vsaj pri udeležbi nedeljskega srečanja stroke in politike na Brdu pri Kranju. opozicijskih poslancev je podpisalo zahtevo po odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Ob dejstvu, da se sedanji vladi poskuša pripisati nadnaravne moči, pa v Novi Sloveniji vseeno pozdravljamo ustanovitev te komisije, da se vsakršne sume preveri in ugotovi dejstva, predvsem pa da se v javnosti konča operirati z nepreverjenimi domnevami. V stališču poslanke skupine želimo v Novi Sloveniji širšo javnost opomniti na nekaj dogodkov v prejšnjih in sedanjem sklicu Državnega zbora, ki so posredno in neposredno povezani s sklicem te parlamentarne komisije. V preteklosti in času vlad z drugačnim svetovnonazorskim pogledom ni bila dovolj podrobno raziskana neaktivnosti policije in kriminalistov pri preiskavi točno določenih zadev, ki so velikokrat pristale v predalih podhranjenih policijskih uprav. Mediji so velikokrat omenjali Policijsko postajo Postojna. Teza o morebitnem nedopustnem političnem vmešavanju v delo slovenske policije se po našem mnenju ne sklada s pridržanjem ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v času pandemije. Vseeno nas veseli, da dosedanji postopki in poročila kljub ogromnemu angažmaju niso pokazala večjih kršitev. In nenazadnje, v Novi Sloveniji bi si želeli, da bi želeli, da bi bil časovni interval preiskovalne komisije širši, saj obdobje od 13. marca po našem mnenju ni dovolj za razjasnitev morebitnih težav na tem področju. Zdi se, ko da bi se zdajšnja ko da bi se zdajšnja opozicija bala, da bi preiskovali tudi obdobje, ko so bili na oblasti sami. Zelo podoben način, kot pri preiskovalni komisiji glede stanja zaščitne opreme. Verjamem, da niste želeli preiskovati postopkov, ki so pripeljali do praznih skladišč. Tudi tokrat določitev začetnega datuma preiskovalnega obdobja vzbuja skrb, saj kaže na strah, da bi se razkrilo kaj iz mandata vaše vlade. Izgovori opozicije, da ne želijo preiskovati sebe, so privlečeni za lase, saj ima v tovrstni preiskovalni komisiji v skladu s 6. členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi vsaka poslanska skupina svojega predstavnika in nikakor ne gre za privatno parlamentarno preiskavo ene politične Poslanska skupina se strinja z ustanovitvijo preiskovalne komisije, čeprav imamo manjše pomisleke glede časovne komponente, saj se nam zdi pred zadnjo četrtino sklica osmega mandata Državnega zbora obdobje nekoliko prekratko. Imeli smo ter še vedno imamo različne parlamentarne preiskave, od zadeve žilne opornice, TEŠ 6, bančne luknje, slabe banke, financiranja strank in tako naprej. Nekatere parlamentarne preiskave delajo bolje, druge nekoliko slabše. Vsekakor želimo vsem članom te nove parlamentarne preiskave uspešno delo. Cilj Nove Slovenije znotraj preiskovalne komisije bo en sam; in to je osvetliti resnico. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Še kot zadnji bo mag. Andrej Rajh predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, kolegice in kolegi! Od nastopa aktualne vlade je minilo že več kot eno leto. To leto je v prvi vrsti zaznamovala epidemija koronavirusa, svoj pečat pa je nedvomno pustila tudi vlada Janeza Janše. Od prvega dne smo državljanke in državljani priča dejanjem, ki kažejo na izjemno močno ambicijo vlade po nadzoru. Ena za drugo so se vrstile kadrovske menjave, v oči pa so zbodle predvsem menjave na ključnih kadrovskih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem prostoru. Večina teh organov spada pod resor Ministrstva za notranje zadeve. V stranki SAB smo že ob imenovanju Aleša Hojsa za ministra za notranje zadeve opozarjali, da gre za osebo, ki ima veliko željo po avtoritativnem vodenju in željo po nadzoru nad tistimi tistimi institucijami, ki so po naši ustavi in zakonih samostojne. Med vsemi kandidati za ministre je bil prav kandidat za ministra za notranje zadeve po našem mnenju tisti, ki bi lahko kompromitiral delovanje te vlade. Prav takega človeka si je na tem položaju zamislil predsednik Vlade. Zaveda se, da lahko le z njegovo pomočjo doseže svoj cilj, pogled in vpliv na delo Policije ter vpliv na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Spomnimo, že na ustanovni seji vlade so bile izvedene ključne kadrovske menjave. Vladajoča politika je tako na čelo policije, vojske, obveščevalno varnostne službe na Morsu in mnogih drugih organih postavila sebi zveste ljudi. Menjave sta bila nato deležna tudi vrh Uprave kriminalistične policije in Sova. V SAB se zavedamo, da si vsaka vlada ob nastopu mandata na nekatere ključne položaje postavi svoje ljudi. Za to obstajajo jasne zakonske podlage. V naši državi pa imamo organe, kjer je mandat pri najvišjih položajih jasno časovno določen. To so predvsem organi, ki morajo pri svojem delovanju biti avtonomni in neodvisni od vladajoče politike. Kadrovske rošade, ki so bile deležne najbolj burnih odzivov, so tiste na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Ko je bil v začetku maja razrešen Darko Muženič, so na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada najprej postavili Ivana Lambergerja, nato Uroša Lepošo, nazadnje pa je to mesto kot vršilki dolžnosti pripadlo Petri Grah Lazar. Gre za osebo, ki ne izpolnjuje pogojev, da bi postala direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada s polnimi pooblastili, saj nima vodstvenih izkušenj. Stroka pa ji očita pomanjkanje izkušenj s policijskim in kriminalističnim delom. Da je bila razrešitev Darka Muženiča nezakonita, smo bili v SAB prepričani od prvega dne. Kasneje je naše domneve potrdilo tudi Upravno sodišče v Novi Gorici. Večkratnih menjav pa ni bil deležen le NPU, vlada je dvakrat zamenjala tudi generalnega direktorja Policije. Vsa imena, ki jih je vlada postavila na položaje teh ključnih organov, eklatantno nakazujejo, da gre za popolnoma politično motivirano kadrovanje. Zato se pod vprašaj postavlja avtonomnost teh organov. V SAB se več kot upravičeno sprašujemo, ali sta tako Policija kot NPU še vedno samostojna pri svojem delu, ali pa dejansko podvržena pritiskom politike. Ko je Policijo vodil Andrej Jurič, se je minister sam začel neposredno vmešavati in vtikati v konkretne odprte predkazenske postopke. S tem je posegel v pristojnost državnih tožilcev, ki so po zakonu nosilci predkazenskih postopkov. Ubrali so tudi neko novo prakso, in sicer ustanavljanje posebnih delovnih skupin. Tako je bila na primer ustanovljena delovna skupina za migracije, v kateri so se znašli uslužbenci Policije, ki predstavljajo trn v peti največji vladni stranki. Gre za ljudi, ki se pred tem z migracijami še niso ukvarjali; na svojih delovnih mestih pa so do sedaj opravljali dobro, kvalitetno in profesionalno delo. Vlada se od prvega dne namesto proti virusu covida-19 bori proti pravni državi in sistemu, ki bi ga bilo treba izboljšati, ne pa razgraditi. V SAB se strinjamo, da so takšna ravnanja nedopustna in nesprejemljiva, zato podpiramo odreditev parlamentarne preiskave. Le-ta bo pokazala, ali sta minister za notranje zadeve in predsednik Vlade Republike Slovenije pri svojem delu resnično prestopila črto; in sta zato tudi politično odgovorna. Nekatere javnomnenjske raziskave kažejo, da je v zadnjem letu izmed vseh državnih organov prav Policija izgubila največ zaupanja v državi. Policija bi morala biti organ v službi države in njenih državljanov, ne pa orodje za vladanje. Parlamentarna preiskava je zagotovo v javnem interesu, saj si državljanke in državljani zaslužijo, da se preišče in ugotovi dejansko stanje v slovenski policiji, predvsem pa v Nacionalnem preiskovalnem uradu; in da se v prihodnje takšna nedopustna ravnanja nosilcev javnih funkcij absolutno prepreči. Naloga vsakokratne opozicije v vsakem demokratičnem sistemu je, da opozarja na sporne in nepravilne prakse vladajočih. V SAB smo svojo nalogo opravljali že ves ta čas in tudi v parlamentarni komisiji bomo aktivno sodelovali, saj se bomo še naprej trudili narediti vse, da vladi preprečimo degradacijo demokracije in spreminjanje naše države v drugo republiko. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Postopkovno ima najprej gospod Jani Möderndorfer. **JANI Spoštovana podpredsednica, govorimo o zelo resni temi. Ura je 13.09, prijavljenih imamo pa samo 36 poslancev v dvorani. Dvorana je popolnoma prazna, vidim po enega predstavnika poslanca kolega iz SD, LMŠ in SAB. To je pa tudi vse. Pri 36 registriranih karticah imam postopkovno vprašanje, ali mi lahko sploh nadaljujemo z delom.

In me zanima, kaj je za storiti. Kajti tako nevrednega, kot pa nekateri poslanci jemljejo svoje delo, pa že dolgo časa ne. Hvala lepa za vaše postopkovno vprašanje bolj kot ne. Navzočnost poslancev za opravo razprave ni potrebna v skladu s poslovnikom, sklepčnost se pa preverja samo pred glasovanjem. Jaz na tem mestu, čeprav je dvorana praktično skorajda prazna, ne morem storiti nič,

razpravo opraviti oziroma imamo priložnost opraviti razpravo. Predlagam, da vseeno začnemo z razpravo. Prvi je besedo želel predlagatelj gospod Medved. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Odzval bi se na nekatere trditve oziroma ugotovitve predvsem predstavnika največje vladne stranke gospoda poslanca Grimsa, ki je pravzaprav potvoril in pohabil osnovno sporočilo, ki smo ga predstavili v zahtevi oziroma predlogu za ustanovitev te preiskovalne komisije. Obrnil je okrog nekatera dejstva in trdi, da želimo preiskovati, kako dela policija, kar seveda sploh ni res. Gre za ugotavljanje politične odgovornosti in seveda mi nismo, nikakor ne, na ravni stroke, niti nimamo pooblastil, da bi mi preiskovali, kako dela policija. Če smo po drugi strani opozorili na krhanje ugleda slovenske policije med državljani in državljankami, s tem ne govorimo, da bomo preiskovali delo policije, ampak želimo ugotoviti vzroke, vzroke, zakaj se to dogaja. In edino v tem se lahko strinjam z njim, ko je dejal, da policija uspešno opravlja svoje naloge. Jaz se lahko s tem strinjam in tudi v obrazložitvi smo jasno ločili strokovno delo policije od procesa politizacije in vmešavanja politike v samo delo policije, in to na najvišji ravni pa vse do policistov, ki delajo na terenu. Mi zelo dobro razumemo zakon in kaj pomenijo pooblastila ministra, da lahko daje usmeritve in navodila za delo policije, zelo dobro razumemo. Ampak to ne pomeni, da se lahko politika – od predsednika Vlade prek ministra in ljudi v kabinetu, prek generalnega direktorja Policije in nižje – neposredno vpleta v same postopke preiskav. Po

neposrednega vpletanja v postopke preiskav financiranja največje stranke SDS, pa če če omenim samo tiste najbolj odmevne, v preiskave v zvezi z nabavo zaščitne in medicinske opreme. Nabavo je peljala ta vlada.

očita nam, da smo proti ustanavljanju delovnih skupin, ki bi naj odpravljale, v tem primeru je omenil zaostanke na Policijski upravi Ljubljana. Seveda nismo proti. Ampak če izpeljem iz prejšnje trditve, kaj se dogaja sedaj v zvezi s to delovno skupino za odpravljanje zaostankov na Policijski upravi Ljubljana, je pa denimo

opreme, pristal prav v tej delovni skupini za odpravljanje zaostankov. Torej kriminalist operativec, ki je delal na točno določeni zadevi, je bil od tam umaknjen in prestavljen v to delovno skupino. To pa je To pa je po našem prepričanju neposredna posledica tega, kar trdimo, da prihaja do vpletanja politike in jasnega usmerjanja samih postopkov. Mi nismo problematizirali, kar nam tudi očita kolega Grims, zamenjave generalne direktorice Policije Policije Tatjane Bobnar, nismo je problematizirali. Sicer smo omenili način, na kakršnega je prišlo do te zamenjave, že praktično napoved, preden je oblast prevzela vlada Janeza Janše, saj ji je seveda sedanji državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade Žan Mahnič jasno povedal, da naj razmisli o svoji prihodnosti in ji je seveda s tem tudi nakazal, kaj se bo zgodilo, ko bodo prišli na oblast. zamenjave same generalne direktorice Policije nismo problematizirali. Zamenjave so se dogajale tudi v preteklosti. Osebno mislim, če policija dela profesionalno, če generalni direktor policije dela profesionalno, niti ni potrebno, da ob vsakokratni menjavi oblasti pride tudi do zamenjave generalnega direktorja. Ampak to je pač neka praksa, ki se je uveljavila. Mi pa smo problematizirali tudi v tej zahtevi za parlamentarno preiskavo vse nadaljnje menjave, ki so sledile tej menjavi in ki pa nakazujejo na očitno politične menjave. najpomembnejših funkcijah v policiji je prišlo do zamenjav s kadri, ki so očitno lojalni sedanji vladajoči politiki, sicer se ne bi dogajalo to, kar se v praksi dogaja. To pa je direktno vpletanje v postopke, ki so lahko zelo obremenjujoči tako za največjo stranko v vladi kot tudi za ostale politike v tej vladi, ki so se prav tako znašli v nekaterih postopkih. Niso pa se kolegi iz SDS opredelili do tega, ko govorijo o nujnosti dviga ugleda policije in poklica policista. Ja, tudi mi govorimo o tem. Ampak zakaj se je pa zgodilo to, da prihaja do padca, krnjenja tega ugleda in zaupanja med državljani in državljankami? Zakaj se je to zgodilo? Zaradi te osnovne usmeritve te vlade, kar pa posledično prihaja potem tudi do vpliva na policijo, da se problemov, ki nastajajo z razmahom te epidemije, loteva z represijo. Z večjo represijo, kot bi jo oziroma kot smo jo v preteklosti od slovenske policije pričakovali. In to ljudje čutijo, to ljudje občutijo. Od tod ta njihov odnos do policije. In jaz res verjamem, pa sem govoril z več policisti, da policistom seveda ni vseeno, je tak odnos ljudi do njih, da jim seveda ni vseeno, da jih je mnogokrat tudi sram, ko ko ukrepajo ob na videz banalnih, banalnih, prekrških, če to sploh so, nesorazmerno. Torej z bistveno več represije, kot bi od njih pričakovali.

Policije, se pravi vodstva Policije; in od tod se prenaša potem navzdol ta politika represije, ker se je ta vlada pač odločila, da bo te zadeve reševala na tak način. Kdaj nastopi represija? Ko neka oblast začne izgubljati neko legitimnost. In legitimnost je hitro padla pri ljudeh – jaz govorim o legitimnosti, ne legalnosti – hitro padla že na samem začetku, ko je ta vlada prevzela oblast in se zapletla in se zapletla v te sumljive posle z zaščitno opremo, ki so od vsega začetka kazali na možna okoriščanja. Govorim, kazali na možna okoriščanja, ker preiskave pač še tečejo. In to ljudje preprosto vidijo. To ljudje vidijo in izgubijo zaupanje po eni strani v samo oblast, po drugi strani pa tudi v ukrepe, ki jih ta oblast uveljavlja. In po drugi strani seveda nikoli niso veljali enaki vatli za vse. Če so se zatekali minister Koritnik, Logar pa ministrica Kustec v času najhujše epidemije, ko so bili ljudje še posebej občutljivi, h kršenju odlokov, ki so jih sami sprejeli, seveda to pri ljudeh prav tako vzbudi averzijo.

Še morda v zvezi z očitkom stranke Nova Slovenija, da gre pri tej preiskovalni komisij za politizacijo. Seveda ne, ravno nasprotno. Mi govorimo o nujnosti depolitizacije, zato želimo in zato bomo ugotavljali politično odgovornost ravno zaradi nujnosti depolitizacije policije, potem ko se vladajoča politika želi zavleči v vse pore organizma policije. In ko je omenil kolega Černigoj, jaz sem to razumel kot nek eksces, da je bil v preiskavi pridržan minister za gospodarstvo. Ne, saj ravno ta preiskava, dokler se ni vpletla preiskava, dokler se ni vpletla politika in odstranila nekatere kriminaliste, je pokazala, da policija oziroma kriminalisti profesionalno opravljajo svoje delo in da pri svojem delu pač ne delajo razlik. Zgodilo se je to, da je potem moral s položaja tako direktor NPU kot tudi kriminalist, ki je neposredno preiskoval to zadevo.

legitimna in ne vem, od kod srd največje vladne stranke, ko pa je njihov minister za notranje zadeve v prvem odzivu na napoved ustanovitve te preiskovalne komisije zelo jasno povedal, da se mu delo takšne komisije zdi popolnoma legitimno in da bo sodeloval v celoti v TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Prvi dobi besedo gospod Jani Möderndorfer. Pripravi se gospod Janez Moškrič. Izvolite.

čeprav je problematično, ker še vedno je številka 36, to je od 90 ena tretjina. Vemo, da če bi hoteli sklepčno delati v Državnem zboru, bi moralo biti vsaj 46 kartic vloženih. Bog se te usmili, kam smo prišli s tem delom v Državnem zboru, ampak to samo kaže na delo koalicije, ki resno ne opravlja svojega dela, da jim mora tale kvorum držati opozicija, da vsaj približno izgleda, da se nekaj dogaja v tem državnem zboru. Si predstavljate, da bi tale LMŠ zdajle šel ven, samo štirje bi notri sedeli. Katastrofa! No, gremo k preiskovalni komisiji.

je Janševa vlada, bi že z institutom Knovsa, torej Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, lahko opravljali tisti osnovni namen in poslanstvo te komisije, to pa je nadzor tudi nad represivnim organom, ki mu rečemo danes policija. Pa vendar temu ni tako, ker že nekaj časa v tem Knovsu opozicija sploh nima nobene večine, če teoretično pogledamo, kdo so člani, bomo sicer lahko našteli, da je notri 5 opozicijskih poslancev, ampak ker je eden od teh opozicijskih poslancev podpisal dogovor o sodelovanju s to vlado, je pravzaprav Knovs pohabljen organ, ki pravzaprav ne more opravljati svoje naloge. In zato je ta preiskovalna komisija še toliko bolj potrebna, da razišče in opravi v miru tisto nalogo, ki jo, vsaj delno, ne more niti opraviti na Knovsu. Zakaj je nadzor nad policijo vsakič, vedno potreben? Vedno je potreben predvsem zato in si ga vsak minister za notranje zadeve lahko samo želi, zato da tudi mirno spi, ker gre za represivni organ. To so ljudje, ki v zadnjem času lahko uporabljajo, še posebej s posebnimi, dodatnimi pooblastili, ki so jih dobili na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in odlokih, ki jim dajejo dodatno moč, da pravzaprav zdaj že lahko izvajajo inšpekcijske nadzore v okviru zdravstva, v smislu nadzora karantene, nošenja mask, ukrepov in tako naprej. Prišli smo tako daleč, da zdaj že policija piše kazni, če nekdo na ulici je.

Želi pa preiskovati, koliko daleč je politika posegla v policijsko strukturo pri poveljevanju in ne samo usmerjanju; to, kar pravzaprav minister za notranje zadeve lahko počne. Dejstvo je, da je ta minister za notranje zadeve že dokazal, da si on predstavlja vodenje Ministrstva za notranje zadeve zelo zelo zelo po svoje. Za njega je pojem usmerjanja dela v policiji zelo širok pojem, če si znate predstavljati, kaj hočem povedati. On ne bi rad samo usmerjal, on bi rad dajal neposredna navodila. In ker jih ne more, vsaj formalno, jih daje neformalno. Kako pa to izgleda? Preprosto, 10 let upokojenega policista aktiviraš, ga postaviš na mesto državnega sekretarja, postane politični funkcionar, in ker ti ne ustreza generalni direktor, ker si se ponovno, že drugič zmotil, ko ga imenuješ, postaviš na koncu državnega sekretarja za generalnega direktorja v policiji. Si predstavljate, kaj to pomeni za novinarja, ki opravlja 20, 30 let svoje novinarsko delo, potem pa se aktivira v politiki in postane politični funkcionar in tako naprej, dela, opravlja svoje delo. In ko konča mandat, tako ali drugače, nepomembno, bi rad postal zopet neodvisni novinar. Praviloma novinarske vrste tega ne odobravajo in takšen novinar ima zelo zelo velike težave, da se vrne normalno v svoj delokrog. A je to prav ali ne, danes niti ne bom sodil, ker to danes ni tema, ampak naredimo primerjavo s policistom. Policist dela v svojih vrstah strokovno, strokovno, opravlja svoje delo, postane celo odgovoren funkcionar, policijski funkcionar dajmo reči, da bomo razumeli, kaj pravzaprav rečemo, ne v pravem pomenu besede politični. In ko konča svojo kariero, ker vemo, da se policisti imajo možnost prej upokojiti, ker imajo benificiran staž, gre zasluženo v pokoj. Potem je 10 let v pokoju, vmes se marsikaj zgodi. Spremeni se politika, zakonodaja in tako naprej in ta policist postane državni sekretar. In kot državni sekretar sploh ne skriva simpatij do določenih ideoloških nazorov, kar mene osebno, da se ne bomo narobe razumeli, ne moti, dokler je on državni sekretar. Ko pa državni sekretar postane generalni direktor Policije, no, tukaj se pa meni seveda vse zaustavi, ker to pa pomeni, da smo dobili ideološko očiščeni, prečiščeni, preverjeni kader na mesto generalnega direktorja. Jaz se ne spomnim po osamosvojitvi, kdaj je še kakšen generalni direktor imel takšen prehod, kot ga ima slednji. Ne spomnim se primera, pa smo marsikateremu generalnemu direktorju že očitali, da je lahko mogoče tako ali drugače indoktriniran, ideološko, z političnega vidika. Ampak tako dokazljivo, kot je pa ta državni sekretar, je pa več kot jasno, da pri meni nima popolnoma nobenega zaupanja več. Pa ne zato, ker bi bil slab človek, ne, ampak ker je ideološko kontaminiran do konca, ker me ne bo več prepričal, da dela strokovno. Še več, minister, pri katerem je bil generalni direktor Policije nekoč njegov državni sekretar in je že navajen, da dvigne telefon in mu naroči, kaj se mora zgoditi, bo enako naredil tudi kasneje, ko bo postal generalni direktor Policij oziroma zdaj, ko je. Kaj šele počne generalni direktor navzdol?! Seveda on dela v imenu stroke, v resnici pa vsi vemo, da ima lahko tudi ideološki naboj. Ta stranka, ta vlada, ko še ni bila vlada, ko je bila v opoziciji, je počela nekaj podobnega na drugih organih. Spomnite se, kaj je počela s KPK

Potem je obrnila ploščo in je rekla, da imamo KPK, okej, in je branila novega predsednika KPK, ker tisti prejšnji jim ni bil všeč, ta jim pa je všeč. Kasneje se je pa zgodil še en preobrat. Zgodil se je ta preobrat, da če so prej govorili, da je Računsko sodišče tisto, ki lahko opravlja delo KPK, jim sedaj ni všeč vodstveni kader Računskega sodišča in ga hočejo obglaviti. In sploh ne skrivajo tega. In delajo vse po vrsti, kar se da; še več, spravijo na njega, prvič v zgodovini, policijo. Kaj naj si povprečen državljan misli ob vseh teh gimnastičnih bravurah, ki jih počnejo?! Kaj naj si misli, da je policija poštena? Da je policija korektno opravila svoj posel? Meni je prekleto jasno, da policisti samo opravljajo svoje delo. Policija je v bistvu hierarhični poklic, kjer se ve, da je sistem poveljevanja, in kaj pomeni, ko povelje odkloniš in ga nočeš izpolniti. In zato je naš namen na nek način tudi zaščititi policijo, policiste. Ker to, kar se sedaj dogaja, imam ogromno znancev v krogu policije, vam povem, da jim je slabo, ko gledajo, kako se maže znak policije vse povprek in počez s političnimi hojsovanji in podobnimi ukrepi in potezami. To preprosto ne bo dolgo zdržalo zaupanja. In če govorimo pri epidemiji, da potrebujemo zaupanje, če hočemo doseči pri državljanih sodelovanje pri spoštovanju ukrepov in zajezitvi epidemije, potem to enako velja, da je treba doseči stopnjo zaupanja pri policiji. Stopnjo zaupanja pri policiji pa se lahko doseže samo na en način – da dosežemo transparentnost dela in da je zelo jasno, z jasnimi parametri, brez kakršnihkoli posebnih grimsijad, zelo jasno tudi nadzorovana. Vsak policist je zelo rad nadzorovan, če ve, da bo na koncu dobil tudi potrditev, da je dobro, uspešno in zelo kvalitetno opravil svoje delo.

In ko je od nje zahteval brez zakonskih podlag nekaj, kar mu sploh ne pritiče. In ko je na dan prišel trenutek resnice, zelo kmalu po tem, kmalu po tem, ko se je spremenila oblast, je bilo več kot jasno, več kot jasno, kaj je v resnici Mahnič želel. Še več, prišel je na mesto državnega sekretarja za nacionalno varnost. Oprostite, meni je narodno, kadar moram povedati komu, kdo je svetovalec predsednika Vlade za nacionalno varnost. Meni je res nerodno. Mene spominja na opisovanje gospoda Salierija, ko je opisoval Mozarta v filmu Amadeus. Zanimivo je, kako ene določene prispodobe same po sebi letijo. Samo ena razlika je. Gospod Mahnič ni noben Wolfgang Amadeus Mozart. Edino to je razlika, ki je drastična pa usodna. Naj povem še, da sem imel možnost sodelovati s policijo tudi na eni drugi preiskovalni komisiji v nekih drugih časih, ne v časih, ko je vladala vlada Janeza Janše. In lahko vam samo to povem, da je šlo marsikaj narobe, ampak tega so se v policiji zavedali in so določene stvari tudi popravili. In nič ni narobe, če je ta nadzor opravljen. Govorim seveda o pranju tako imenovanega iranskega denarja, za katerega zdajšnji predsednik Vlade še kar naprej kriči kot petletni otrok, da se je dogajalo pranje denarja, ko že zdavnaj vsi vemo, da ga v resnici ni bilo. Bilo pa je nekaj drugega, ja, opustitev ravnanja dolžnosti organov nad procesom pranja denarja. To pa je bilo, ampak ne ne v banki, žalostno, ampak tam, kjer bi morali drugje delati – Urad za pranje denarja, Banka Slovenije in podobni organi. In nenazadnje pri funkcionarjih, kot so predsednik Vlade, ministri, državni sekretar, ne boste verjeli, celo svetovalec za nacionalno varnost je bil tisti, ki je opustil dolžnost ravnanja. In to so tiste stvari, katere mora ta komisija ugotoviti, ali gre za resno politično odgovornost pri vodenju in tudi pri sprejemanju odločitev v zvezi z represivnim organom, ki mu rečemo policija. Dokler tega nadzora ne bomo imeli zelo resno izpeljanega do konca na zelo transparenten način, toliko časa je iluzija, da bodo državljani verjeli navadnemu policistu, kaj šele funkcionarskemu policistu.

Hvala, predsedujoča. Mene predvsem skrbi to, da smo v opoziciji bili prisiljeni v samo letu dni ustanoviti tri preiskovalne komisije glede na akutno dogajanje v tej državi. In vse tri zadeve so kritične, zelo zaskrbljujoče, sistemske. Ampak ker se je nemogoče v kratkem času osredotočiti na to sistemskost, se je treba potem bolj osredotočiti na tisto, kar je najbolj vnebovpijoče. Kadrovske menjave niso vse sporne, zagotovo ne, sploh ko gre za nastavljanje ljudi po načelu zaupanja; so pa zelo sporne tiste, ki vplivajo na delovanje celega sistema. In takrat se kot človek vprašaš predvsem dve vprašanji – zakaj se ta zamenjava dela in s kom se izvede kadrovska zamenjava. In ko jih spremljamo, sploh te na ključnih pozicijah v zadnjem letu dni, se lahko samo čudimo, kakšna je ta domiselnost vladajočih pri iskanju razlogov, zakaj. je seveda težko oporekati s strani koalicijskih poslancev zahtevi, da se ustanovi preiskovalna komisija; in tišino razumem. Do zdaj smo slišali samo stališča, pa še ti, ki sta bili

naše financiranje. Kdo nas financira? Rok Snežič? Dijana Đuđić? Ravno zaradi tega in tudi zaradi tega ste zahtevali zamenjave na najvišjih položajih. In ravno zaradi tega mora opozicija dati moralno moralno podporo, ne vsebinske, policiji in Nacionalnemu preiskovalnemu uradu; tudi zaradi tega, da se raziščejo vse nečednosti glede nabave zaščitne in medicinske opreme. Tudi mogoče nečednosti, ki smo jih danes lahko spremljali v medijih glede izginotja opreme v mariborskem UKC. Vidimo pa, kako dejansko poteka ta kadrovska filozofija podiranja ljudi kot domin ali pa kot kegljev, dokler ne prideš do pravega človeka. Dajmo se samo malo spomniti, saj eno leto ni tako daleč. NIJZ – zamenjali ste gospo Pirnat, gospoda Eržena, da ste prišli do gospoda Kreka. Na Fursu ste se obregnili nad direktorja, ker ni želel prekiniti preiskave zaradi nabave ventilatorjev, ste ga zamenjali. Na Sursu so nepooblaščeni, strokovna skupina gospoda Lahovnika, zahtevali občutljive podatke, gole podatke. Ker jih direktor ni mogel dati, ni smel dati, ste ga pač zamenjali. Na Policiji ste sicer imeli povsem legitimne razloge za zamenjavo direktorice, ampak ko pa policija ni uspela ustaviti preiskave proti aktualnemu ministru za gospodarstvo, je direktor odstopil, bil potem za nagrado zaposlen na Darsu, ki je povsem slučajno trenutno pod domeno Nove Slovenije in njihovega nekdanjega podpredsednika stranke. Bil je pa zamenjan tudi minister, ker je odstopil; ampak na žalost z isto osebo. Eden pa isti minister, upam, da je dvakrat pogodbo podpisal; oziroma ne rabi pogodbe. Če bi bil dvakrat, bi še enkrat prisegel v tem državnem zboru. In potem na koncu še na Nacionalnem preiskovalnem uradu, že četrti direktor, četrti vodja v letu dni. To kaže na velike težave pri obvladovanju in usmerjanju policije, predvsem s političnega stališča. Na vaše velike težave, verjetno do zadnjega človeka. Saj ko se enkrat nekdo upogne, potem gredo zadeve lažje, ampak vseeno, nekaterih stvari se pa ne da ustaviti. Tako smo tudi odklepali telefone v Nemčiji, čeprav je bilo zatrjeno, da pač samo niso poklicali pa ne vem kaj še vse. Ne, ni vse tako enostavno in ni vse črno-belo, daleč od tega. In krivdo na koncu bodo ugotavljali neki drugi organi, ampak te zadeve je pa nujno preiskati brez političnega vpliva. In to, kar se zdajle dogaja, je pa neposreden poskus vplivanja na preiskovalne organe. Potem smo v stališčih poslušali o politizaciji, o nepotrebnosti ustanavljanja preiskovalne komisije. In to iz stranke, iz katere so nam očitali nezakonite vpoglede v evidence, ki so se zgodili po političnem navodilu in to s strani nekdanjega predsednika Vlade. Potem je bilo to jasno dokazano, da ni bilo res in da gre samo za nek statističen pojav, ampak ga je bilo treba prej zelo spolitizirati in uporabiti za svojo politično agendo. Ampak ta človek, ki je to izpostavil, verjetno po nekih namigih aktualnega svetovalca predsednika Vlade za nacionalno varnost, se še ni opravičil, da to pa pač ni bilo res. In ta človek zdajle kandidira za predsednika Državnega zbora. Hitro se celoten krog zavrti. Ni vprašanje samo NPU-ja, ni vprašanje samo Policije, Sursa, Fursa, NIJZ-ja, Računskega sodišča, lahko bi naštevali v nedogled; Gre za brutalne namene aktualne vladajoče politike poseganja popolnoma v vsako poro javnega strokovnega in in poslovnega sveta v tej državi. In zelo zelo zelo se vam mudi. To pa je tisto, kar bi nas moralo vse zelo skrbeti, in tudi nas. Jaz verjamem, da je težko poslušati take zadeve, meni bi bilo na nasprotni strani zelo. Vsaka vlada izvaja neke kadrovske menjave, vsaka stvar ima tudi svojo mejo. In vi ste svojo mejo, na žalost, prestopili že prevečkrat. Hvala lepa. Ker je zelo malo prijavljenih razpravljavcev, bom prebrala kar vse. Naslednji dobi besedo gospod Predrag Baković, za njim gospa Jerca Korče in kot zadnji mag. Branko Grims. Izvolite, gospod Baković. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Moje mnenje je, da je ta parlamentarna preiskava potrebna in jo kot tako tudi pozdravljam. se najprej opredelim glede kadrovanja. Jaz nekako razumem in tudi sprejemljivo je, da vsaka vladna ekipa, ki pride na pozicijo, zamenja nekaj ključnih ljudi, ki jim sicer zaupa. zaupa. Danes smo že večkrat slišali pa tudi sam bom poudaril, v enem slabem letu dni že tretji generalni direktor Policije in četrti direktor Nacionalnega preiskovalnega urada pa kaže na to, da se tudi v Policiji nekaj dogaja. Če pogledamo, generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar je v policijskih krogih poznana kot izjemna strokovnjakinja, tako za tako imenovano policijsko pravo s področja kriminalitete kot še za kaj drugega, izjemno cenjena, tudi priljubljena. Potem je zanimivo, zakaj je odstopil naslednji generalni direktor Policije gospod Travner. Odstopil je neposredno po opravljenih hišnih preiskavah, ki so bile izvedene s strani Nacionalnega preiskovalnega urada in so se nanašale na ugotavljanje suma storitve kaznivih dejanj glede nabave zaščitne opreme. In če tako pogledamo, je odstopil zaradi tega, ker je policija opravljala svoje delo. Ker je policija na podlagi odredb, ki jih je izdal preiskovalni sodnik, torej sodna veja oblasti, opravila nekaj hišnih preiskav, potem so tudi osebe pridržali. In tu moram reči, da nihče ne more ocenjevati, ali so bile osebe, ki so bile v tistem času pridržane zaradi opravljanja teh preiskav, neupravičeno pridržane. Tisti, ki to govori, ne pozna ali pa zelo slabo pozna policijsko pravo, če smem tako reči, in zlasti pogoje, kdaj se katero osebo sme pridržati po Zakonu o kazenskem postopku. In pri pri takšnih preiskavah je takšno pridržanje skorajda nujno. Prav zanimivo je res, da je zaradi tega, ker je policija opravila svoje delo, potem odstopil generalni direktor Policije gospod Travner. Potem je prišel gospod Jurič, pa je odšel in je prišel gospod Anton Olaj, ki je tam še danes, in ta je že tretji.

ko smo nastopili ta mandat, so se pričeli neki pritiski in neki očitki gospodu Muženiču s strani takratne opozicije, ki je danes v koaliciji, in se je začela neka gonja. In potem je tudi kmalu postalo jasno, zakaj se je to zgodilo. Čeprav je na sodišču uspel dokazati, da je bil nezakonito razrešen, je še danes situacija takšna, kot je. se je zamenjal gospod Igor Lamberger, ki ga osebno poznam, tudi gospod Lepoša, to so sicer v redu operativci, vendar niso dolgo ostali na tem delovnem mestu. In zdaj gospa Petra Grah Lazar, ki je ne poznam in zato tudi ne bom komentiral. Ampak kolikor vem, ne izvira iz Policije in nekega nekega takega znanja, ki bi ga pravzaprav tak človek moral imeti, nima. Veste, najbolj stresno za take operativne službe je menjava in take menjave, ki so se dogajale, in tako pogosto, kot so se dogajale. NPU kot tisti, ki nosi zastavo

V stališčih, ki smo jih poslušali, smo slišali različne stvari, med drugim me je zmotilo tudi to, da smo slišali, da se mi kot predlagatelji te preiskave nekako pritožujemo in zato tudi preiskavo uvajamo, ker je minister opravljal svoje delo, in bi si želeli, da ga ne bi opravljal. Gre za usmeritve. To je povedano zelo pavšalno, pa bi tukaj rad razjasnil, da bo vsem jasno. Minister sme in mora dejati usmeritve. Do tukaj vse lepo in prav. Ima pa tri vrste usmeritev, kar določa tudi Zakon o organiziranosti in delu v policiji, sicer temeljne usmeritve, te so pravzaprav opredeljene nekje v nekem srednjeročnem razvojnem načrtu policije, potem so letne usmeritve, ki se nanašajo na izdelavo letnega načrta dela policije, in posamične usmeritve, ki se nanašajo na izvedbo posameznih nalog in ukrepov v policiji, kadar je to potrebno zaradi takojšnjega ukrepanja in odpravljanja nekih pomanjkljivosti. Vendar tukaj je potem tudi pogoj, da te usmeritve pa ne veljajo za tiste policijske postopke, katerih usmerjanje je prevzel državni tožilec. Državni tožilec je tisti, ki to zadevo, kar se tiče kaznivih dejanj, prevzame v trenutku, ko je obveščen za neko kaznivo dejanje. tukaj igra potem vlogo tudi protokol o sodelovanju med policijo in državnim tožilstvom, ki – kakor slišim – se spreminja na nek način in postaja tudi to lahko problematično, pa je do zdaj, kar se tiče obveščanja tožilcev in usmerjanja tožilcev glede preiskovanja teh kaznivih dejanj, potekalo na dobrem nivoju. In potem je najlažje reči – Ja, minister sme in mora dajati usmeritve in vi se tukaj ne strinjate s tem, da jih on daje. Ne gre za to. Gre za to, da sme dajati in mora dajati usmeritve, vendar pri tistih stvareh, ki jih je prevzel tožilec, tožilec pa jih prevzame takoj, ko je s tem seznanjen, in ves čas potem drži roko nad temi primeri, pač teh usmeritev ne sme dati.

obvladovanje nezakonitih migracij in v to skupino so bili imenovani, kot sem že povedal, bivša generalna direktorica Policije gospa Tatjana Bobnar, ki je sicer strokovnjakinja, kot sem povedal, za področje kaznivih dejanj; prvi kriminalist gospod Lindav, ki je tudi izjemno strokovno cenjen, uspešen. Vem, kaj boste rekli – saj potem pa toliko boljše, bodo taki lažje delali tudi po nezakonitih migracijah. Ampak to je izgovor, ki ga mačka na repu prinese. In seveda prva in dolgo časa prva gospa Vesna Drole, ki je to nalogo opravljala izjemno dobro in dlje časa, kot sem že rekel. In to je zdaj dream team te ekipe, da obvladuje to migracijo; in v bistvu ste zapravili znanje in strokovnost, ki jih ti ljudje imajo na različnih področjih, zato da imamo neko delovno skupino, ki delovno skupino, ki pravzaprav preučuje problematiko nezakonitih migracijah. Zanimiva je tudi druga delovna skupina, ki se nanaša na reševanje zaostankov na Policijski upravi Ljubljana. Ni treba biti v nobeni delovni skupini, da ugotovite, zakaj prihaja do takih zaostankov. Seveda zaradi podhranjenosti. Tukaj se s kolegom Grimsom strinjam, ki je na začetku povedal, da je policija podhranjena. Seveda je podhranjena že dlje časa, ne

In tukaj ni nobene znanosti, kako, na kakšen način je to zadevo treba rešiti, temveč samo tako, da se kadrovsko okrepi Policijska uprava Ljubljana, da se zagotovijo ustrezna sredstva, da se zagotovijo tudi ustrezni ostali resursi; in zaostankov seveda ne bo več toliko, kot bi jih bilo. Veste, v policiji obstaja načrt rednih delovnih nadzorov na področju policijskih postaj in na področju policijskih uprav. Vsakokrat je na vrsti ena, dve, tri ali pa ne vem koliko policijskih uprav, kjer se preverja vse. Preverja se strokovnost, preverja se, kako so delali na vseh področjih, in nenazadnje preverjali so tudi spoštovanje rokov. In zato ne rabimo nobene delovne skupine, to se lahko ob rednih nadzorih ugotovi, da je prišlo do zaostanka in na kakšen način. Seveda se tudi naložijo določeni ukrepi, s katerimi se ti zaostanki tudi odpravijo. Ustanavljanje delovne skupine, to se mi resnično zdi, kot sem že v stališču povedal, gre za to, da se določene ljudi da na stranski tir in tam počnejo potem nekaj, kar pravzaprav niti nima nekega velikega smisla. Verjamem, da bomo ob koncu tega mandata, če bo trajal, ali pa tudi naslednjega ugotovili, če ne bo nobene kadrovske okrepitve na Policijski upravi Ljubljana, da bodo ti zaostanki enaki ali pa še večji, ne glede na to, da bomo imeli delovno skupino ali ne. In vse te stvari, katere sem sedaj naštel, seveda kažejo na to, da je ta parlamentarna preiskava, o kateri danes govorimo, pravzaprav resnično potrebna, nujna in da bomo morda pa le na nek način prišli do ključnih ugotovitev in postavili stvari na svoje mesto. Nenazadnje tudi tako, da ugotovimo, kje je treba še spremeniti zakonodajo. To je pa tisti zadnji del, ki se mi zdi izjemno koristen, da ne bi prihajalo do zlorab in da bi bilo delo policije še učinkovitejše, kot je. Policija pa ni učinkovita samo v zadnjem letu, ampak je bila učinkovita tudi že poprej. In da bi si zdaj nekdo pripenjal zasluge za to, da je spravil policijo v red ali pa da prej policija ni bila v redu, mislim, da je mimo.

Najlepša hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem kolegom in kolegicam! Upam, da to razpravo večina spremlja iz pisarn, ker vendarle je ta razprava in ta preiskovalna komisija večjega pomena kot katerakoli druga zadeva, ki se je odvijala v Državnem zboru. Zakaj? Ker govorimo o policiji, ki je eden izmed temeljev vsake države. In ključno pri delovanju praktično vseh sistemov, ki jih imamo v državi, je zaupanje. Zaupanje tako v politiko kot tudi zaupanje v delovanje policije, o čemer se danes pogovarjamo. In če državljan zaupa, to pomeni, da določeni inštituciji tudi verjame. In to bi moralo biti praktično v interesu celotne politike, pa vidimo, da je s to vlado prišla ravno nasprotna logika, in to je logika, da je treba zaupanje v sisteme porušiti. Kako je, ko pade zaupanje, praktično lahko ta vlada vidi sama pri sebi, če bi bila sposobna samorefleksije, ko govorimo o epidemiji. Ko ni zaupanja med državljankami in državljani, potem pride do tega, da imamo hud problem; in ta problem se v epidemiji kaže, če hočete, tudi v žrtvah. Ko državljani zaupajo v neke pomembne institucije v državi, s tem nenazadnje priznavajo legitimnost obstoja; legitimnost obstoja posamezne institucije pa narašča ravno z zaupanjem. In vprašanje je, kako v teh pogledih ravna politika. Ali v dobro države, seveda s krepitvijo zaupanja; ali pa z uporabo oblasti za neke povsem druge namene, čemur smo priča danes. In vprašanje je, kako politika ravna. In ta politika na čelu s SDS se je odločila že davno, da je treba zaupanje zrušiti, da se potem seveda lahko rovari po svoje po teh sistemih. Že sam odnos vodilnih, ki so kasneje seveda zasedli mesta, se je pokazal praktično že pred imenovanjem te vlade. Vemo, kako je gospod Mahnič zahteval podatke mimo svojih pristojnosti, ko je opravljal še poslansko funkcijo; in ko ga je generalna direktorica, ki je 27 let bila profesionalno vpletena v delovanje policije na različnih nivojih, argumentirano zavrnila in mu celo povedala, da politika ne bo stegovala rok po policiji, je on nekako zažugal, naj razmisli o svoji prihodnosti. Seveda je šlo za informacije iz preiskave o financiranju stranke SDS. Potem smo imeli gospoda Travnerja, ki je tako malo poklical v blagovne rezerve in spraševal o nekem poslu. Potem smo imeli korakanje ministra po centru, ko so bili protesti, zgolj za neko medijsko predstavo, obkroženega z nekimi oboroženimi specialci. Potem smo imeli afero čebula in banane. Že to, da se visoki politični funkcionarji na tak način obnašajo, kaže na to, kakšen odnos imajo do sistemov in do te države. Ja, potem so se ustanavljale delovne skupine. Lahko bi jih poimenovali za umik kadrov oziroma za umik motečih kadrov, zato da se pač pospravi tiste, ki politiki ne ustrezajo, ne glede na to, kakšne dosežke imajo iz preteklosti, ne glede na to, da so to strokovni kadri, ki leta in leta delujejo znotraj policije. In vprašanje je, ali ta ravnanja gredo v smeri tega, da se krepi zaupanje, ali gre ravno za nasprotno logiko. Seveda je pri tej vladi to jasno, gre za nasprotno logiko. In zakaj to počne ta vlada? vlada? Ker je zaupanje v institucije predvsem pomembno za demokratično oblast, za tiste nedemokratične režime pa pač ne. Mora biti pa logika nasprotna, torej porušiti zaupanje, pa naj si bo v katerokoli neodvisno institucijo, ki bdi nad ravnanji tudi politike, pa če govorimo o Računskem sodišču, če govorimo o sodiščih, če govorimo o policiji. Zakaj? Ker ko se razkroji zaupanje, potem lahko taista politika počne, kar ji je po mili volji. In če se katerikoli organ dvigne in hoče opraviti svojo funkcijo neodvisno in v skladu s tem, za kar je ustanovljen, potem se ga pač medijsko potolče ali pa diskreditira na kakršenkoli drugačen način.

da ruši institucije, ki jih je ta država ustanovila zato, da imamo transparenten nadzor tudi nad delovanjem politike, jaz se takih primerov iz preteklosti ne spomnim. Danes pa smo zašli v neko

vendarle do neke mere veljali za nedotakljive − namenoma, zato da se zadeve niso politizirale in da roka politike ni posegala po tej slasti tega občutka, da se lahko vodi vsak sistem tako, kot si ga pač ona želi. In seveda gre za to, da ti sistemi odkrivajo rabote tudi te vlade oziroma predvsem te vlade in da je treba neke stvari zaustaviti. In če kdo pomisli s svojo glavo, če kdo zagovarja strokovno stališče, se ga pospravi nekam na delovno mesto v delovno skupino. Še več, videli smo, da ko se je eden izmed imenovanih ob preiskavah postavil na stran kriminalistov, je bil kaj hitro pospravljen. Torej gre se po načinu – bodi tiho, drugače boš odstranjen iz pozicije, javno oblaten. In verjamem, da marsikdo, ker je to pač v človeški naravi, se vendarle potegne nazaj. In treba je slediti in vedno slediti, da je policija tista, ki sledi interesom državljanov, ne politikov, ne birokratov in nenazadnje ne tudi interesom same Policije kot institucije, ampak zgolj državljanom in državljankam. In zato smo na žalost morali iti še v eno preiskovalno komisijo, ki morda navidezno deluje kot nepomembna, ampak je ena izmed pomembnejših. Kajti če ne bomo zaščitili neodvisnosti policije pred stegovanjem rok, tako brutalnim stegovanjem rok politike, potem se nam slabo piše. In jaz se vprašam, ali se ta vlada in vodilni, ki tako grobo posegajo v ta sistem in ga želijo krojiti po neki lastni podobi, predvsem zaradi zaščite lastnih interesov in prekinitve najbrž nekih preiskav, ki tečejo, če se kdorkoli vpraša, kakšne so dolgoročne posledice, ki lahko nastanejo zaradi tako kratkovidne zaščite lastnih stolčkov, če hočete. In ko je enkrat izgubljeno zaupanje samo zato, ker se je nekdo odločil hojsati oziroma rovariti po sistemu, seveda po nareku nekoga drugega, ko se to zaupanje izgubi, se slabo piše državi v prihodnje. Ampak seveda to vladajočih ne zanima, ker je pogled zelo kratkoviden in nesposoben videnja čez plot, ampak nas pa to še kako nas pa to še kako briga. In zato bomo s to preiskavo, verjamem da, pokazali in dokazali, kaj vse se je dogajalo, kakšne rabote se je ta vlada šla. Nikakor si ne delam utvar, da bo kdo zaradi tega prevzel odgovornost, ker tega pri tej vladi enostavno ni v političnem slovarju, ko so prevzeli oblast ali pa vstopili v politiko. Upam pa, da delamo predvsem za prihodnost in zato, da sistemu pokažemo, da v tej državi obstaja velika večina zdravega jedra politike, ki vendarle razume, da je nekatere stvari treba ščititi in pustiti njihovo suverenost delovanja, tudi ko smo sami na tapeti pri teh preiskovalnih organih; in da je to dobro. Ker le na tak način lahko država obstane, torej s tem, da se vsi zavzemamo za krepitev zaupanja in da pustimo tem organom, da opravljajo svojo nalogo neodvisno od tega, kdo je na oblasti. In da predvsem omogočamo, da preiskujejo vse, ne glede na politično barvo, ne glede na to, a je to predsednik Vlade, a je to minister, a je to navaden

naši predhodniki postavili te sisteme. In če si želimo ohranjati in krepiti demokracijo, potem bomo šli po tej poti. Seveda pa to ni intimna opcija SDS, ampak jaz še vedno verjamem oziroma je zdravi del politike, ki meni nasprotno in se zaveda svoje odgovornosti, ki nam je bila zaupana. In v tej luči vidim tudi to preiskavo in verjamem, da bo prišla do zaključkov, ki so danes že iz satelita vsem jasni. Ampak je prav, da tudi državljanke in državljani vidijo, kakšne posle oziroma kako je ta politika, ki je bila na oblasti oziroma je še na oblasti, stegovala roke po nekih sistemih. Hvala.

je to perfekta potrditev Murphyjevega zakona, po katerem se za najbolj visoko donečimi besedami ponavadi skrivajo najbolj pritlehni politični interesi. Eden od uvodničarjev je prej rekel, da sem pohabil osnovno sporočilo preiskovalke. To lahko naredi samo tisti, ki je predlagatelj. In predlagateljem je uspelo pohabiti osnovno sporočilo te preiskovalke v celoti in potem je to edino, kar jim je res zelo uspelo. Jaz sem to samo razgalil. V čem so oni udarili mimo? Prvič, temeljni očitek, ki je v tej preiskovalki, je, da se ministru očita, da je dajal navodila oziroma smernice. Kdor bi prebral vsaj zakon, ki ureja ta razmerja znotraj Ministrstva za notranje zadeve in Policije, bi vedel, da ne samo da ima minister vso pravico dajati navodila in smernice, ampak celo dolžan jih je dati. To se pravi, da vi očitate ministru nekaj, ker je uresničeval zakon. Krasno, to pa je res za čisto desetko. Temu se pa reče, da se pohabi osnovno sporočilo preiskovalke, spoštovani kolegi. Potem Potem recimo notri kot material naštejete, kdo iz Policije ali NPU je bil, pomislite, na pogovoru pri ministru Hojsu. Seznam, to bo dokaz. Ja, super. Kvečjemu bi Kvečjemu bi bil lahko dokaz, kdo ni bil. Če je bil nekdo povabljen pa je zavrnil, da bi prišel do ministra, tisti bi res verjetno moral kaj odgovarjati, ampak to je stvar discipline znotraj sistema, ne pa ene preiskovalke; ne pa, kdo je bil na pogovoru, ljudje božji. Kako naj pa funkcionirajo zadeve? In tukaj smo pri tistem, kaj vas v resnici moti. Vas v resnici moti to, da začenja policija res funkcionirati dobro in kvalitetno kot policija. In zdaj ste pa panični. Ker kaj je bilo v preteklosti? V preteklosti, v minulih mandatih, od osamosvojitve naprej se je v nekaterih primerih res zlorabljalo policijo. Saj veste, včasih smo imeli ljudsko milico, ki je preganjala notranjega sovražnika. In nekaterih stvari, razen v tej luči, preprosto ni mogoče razložiti. Recimo enemu od poslancev, ki se je zameril svojim kolegom levičarjem, se je zaplenilo pod neko pretvezo računalnik. In glej čudo, na policiji so potem izgubili računalnik, kopijo, varnostno kopijo in še ves dokazni material. Ali ste predlagali, kolegi, kakšno preiskovalko o tem? Aja, tega pa niste, ker je šlo za vas. Potem recimo bombastični vdori policije v parlament, ko so bile potem neke preiskave. Proti nikomur niti en postopek na sodišču ni bil končan z eno obsodilno sodbo, se pravi, da je šlo za očitno ustrahovanje in obliko pritiska, kar pomeni čisto zlorabo policije. Tudi razne hišne preiskave, glej čudo, mediji so izvedeli za tisto hišno preiskavo pol ure, preden je bila narejena, tako da so lahko prišli tja in so že postavili kamere, da so lahko snemali. veste, kaj je to? To pa je totalitarizem, temu se reče zloraba policije za pritisk, za ustrahovanje političnega nasprotnika. In to vi podpirate, to vas skrbi, ker vam to ni več dosegljivo, da bi satanizirali vsakega, ki se z vami ne strinja. Zadnji tak razvpit primer sem že prej navedel. Vdor policije na sedež Slovenske demokratske stranke nekaj let nazaj, In vsi mediji so to vedeli, vsi so bili tam, vsi so snemali. Kaj je bila vsebina? Čisti fishing, protiustavna, protizakonita, čisto navaden politični totalitarizem – z vašim blagoslovom, gospe in gospodje. In ker vam to ni več dosegljivo, ja, zdaj je pa panika. Še vaša sodnica, ne glede na to, kaj si kdo o njej misli, dr. Jasna Murgel je takrat potem javno rekla, da ona tega nikoli ne bi podpisala. Eklatantna zloraba sodnije, policije, organov pregona, vsega tožilstva, kar hočete, institucij sistema. In ker vam to ni več dosegljivo, drugače pa ne znate, zdaj je pa panika, zato pa preiskovalka, da boste to prikrili pa prepakirali. O čem danes ste vse govorili. Prvo, kar je, če je kaj temelj tega vašega predloga, je ignoranca in nepoznavanje prava. Minister je dolžan dajati navodila, je dolžan sodelovati, se je dolžan pogovarjati, je dolžan usmerjati, je dolžan dajati smernice. Dolžan je, gospe in gospodje, po zakonu, ker je tudi odgovoren. Če bi prebrali zakon, bi vedeli, da je minister potem tudi odgovoren za svoje področje in za stanje na tistem področju. Mimogrede, stanje je v tem obdobju mnoge boljše, kot je bilo v minulih mandatih, vse priznanje torej ministru. Če gremo naprej, kakšna dvojna merila ste danes tukaj imeli. Vmes je bilo tudi navrženo, da je problem, kaj bi preiskoval NPU. in gospodje, niti enega še nisem slišal, ki bi naštel en dober, odmeven konec preiskave, ki jo je vodil NPU, ki bi se zaključila z obsodilno sodbo nekih znanih kriminalcev, kriminalne združbe, česarkoli. Vsi pa poznate, koliko primerov je bilo, ko so delali silno odmevne tovrstne pritiske, vključno s hišnimi preiskavami. Kdor ne ve, kaj je hišna preiskava, to je eden od najbolj grobih posegov v zasebnost. Tako ga je opredelilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v eni od svojih določb. Ampak nikoli potem se ni zgodilo nič. Nobena od tistih preiskav se ni končala z neko odmevno obsodilno obsodbo. Toliko o tem silnem NPU. In zdaj, ker se je zamenjalo vodstvo, ker se poskuša stvari spraviti v to, da bi NPU vsaj približno odgovarjal in delal tako, kot je treba, se pravi preganjal veliki kriminal, je pa to problem. In potem se to pakira in skriva za ne vem kaj. Vrhunec vsega pri tem, ko to prikrivate, je pa tisto, kar ste imeli danes že kot rdečo nit tudi pri prejšnji točki −izvoz mask. Ljudje božji, ko je ta vlada prevzela odgovornost, kaj ste naredili? Ne samo da niste poskrbeli za slovenske državljanke in državljane, niste nabavili ničesar, še celo več. Še zadnji milijon 200 tisoč mask ste izvozili vi na Kitajsko kot pomoč. Še slikali ste se zraven. Sramota vseh sramot. To je nadaljevanje tiste politike. Za tujce vse, za domače pa nič. pa puško v koruzo pa beži. In ko pride naslednji in rešuje v popolnem kaosu, ki ste ga vi povzročili, zdaj pa še upate čvekati, ko se rešuje, kar se rešiti da,

Slovenijo ste pustili brez zaščitne opreme. A veste, kdaj ste šli v ta izvoz? 13. februarja 2020, ko je bilo v Italiji že žarišče. In zdaj boste govorili, potem pa odgovornost. P pojdite ven, odstopite vsi komplet, spokajte že enkrat, če ste kaj odgovorni. Imate toliko o odgovornosti za povedati. recimo dvojna merila, to je tudi zanimivo pri razmeri. Problem je za dr. Olaja, ker je bil celo življenje v policiji, karierni policist, izjemno uspešen, vsaj meni ni znano, da bi imel kakšne posebne črne točke, in bil je državni sekretar nekaj časa in nato je prevzel vodstvo Policije, v kateri je itak delal celo življenje. Se pravi, pravi človek na pravem mestu. In policija v tem času dobro dela, tega upam, nihče ne bo oporekal. V čem je potem problem?! Ampak vi to problematizirate. Ampak pazite, isti človek, konkretno Möderndorfer, ki je prej o tem govoril, je bil pa poslanec v času, ko je bil gospod Goran Klemenčič najprej državni sekretar, potem je šel na KPK, kjer je nevtralno in neodvisno sodil in seveda naredil svinjsko politično afero; in na koncu je bil spet minister. A to je pa v redu?! Pa je gospod Möderndorfer takrat protestiral? Vsaka čast, če bi. Ne, z njegovim glasom se je to zgodilo. Dajte malo manj nakladati, to je že vse skupaj preveč. Potem naslednja stvar. Sodnica dr. Murgel, jaz jo spoštujem, ker je bila korektna, ne glede na to, da sva bila ideološko zelo na kontra straneh, ampak do stvari je bila korektna. Ampak ljudje božji, sodna veja oblasti naj bi bila popolnoma neodvisna od politike. Sodna veja oblasti mora skrbeti, celo po definiciji, za videz nevtralnosti. En dan je sodnica, naslednji dan poslanka v Državnem zboru ene politične stranke, naslednji dan po preteku mandata spet sodnica.

Pa gremo naprej. Ko smo že pri dvojnih merilih. Prej je bilo ogromno povedanega o tem, kaj bi policija morala delati, omenjeno je bilo tudi vprašanje skrbi za nasilje, nasilništvo, odnos do žensk in tako naprej. S tem se vse strinjam, podpišem. Nasilje do žensk je treba strogo sankcionirati. Ampak, gospe in gospodje, ali ste vi predlagali kakšno preiskovalko na to temo? Bil je 8. marec, dan, ki je simbolen za enakopravnost žensk. − materinski dan. Na ta dan bi lahko vložili preiskovalko. Kako se je lahko zgodilo v primeru neke farmacevtke, da so bili uničeni vsi dokazi in da je pretekel rok, da se je zamudilo rok, čeprav so bili opozorjeni na ta rok na institucijah, ki bi to bile dolžne storiti; in so bili potem dokazi čez noč uničeni. In samo v tem primeru, ne boste verjeli. V nobenem drugem primeru se ni zgodilo nič podobnega, samo v tem primeru. Ali ste mogoče sprožili za enakopravnost žensk, za zgled kakšno preiskovalko, ki bi odločala o politični odgovornosti, da se je to zgodilo? Aja, to pa niste. Ker tista oseba, ki bi jo to zadelo, je vam zelo blizu. Včasih vas financira ali pa včasih se malo povezujete z njo. Tako je pa potem to v praksi. Da o kakšnem sorodstvu in njihovih vezah ne bi naprej še kaj povedal. In potem govorite, da so problematične kadrovske zamenjave, pa naštevate, kje vse so bile. Prej sem povedal, kaj ste pustili za seboj; in sram naj vas bo. Popolno katastrofo, prazna skladišča, nič niste naredili za zaščito Slovenk in Slovencev, vseh državljank in državljanov. Tisto temeljno, kar bi moralo biti neodvisno od vse ideologije, od vsega in kar ste dolžni.

In to je bilo na vseh področjih družbenega življenja, gospe in gospodje. In zato so potem sedaj kadrovske menjave, ker se poskuša popravljati in rešiti, kar se rešiti da. Kadrovske menjave so zaradi katastrofalne zapuščine, ki ste jo pustili za seboj. Kakšna je bila ta zapuščina, sem že prej malo povedal, lahko razdelam. Gospa Bobnar, ki jo tako branite, kaj je bil eden njenih glavnih projektov? Da bi bile policijske postaje varne LGBT-točke. Zato so imeli sestanke, srečanja, cele stvari so morali ljudje pripravljati. To so mi povedali eni in drugi, ne boste verjeli, tudi kakšni vaši kolegi, ki so ideološko čisto nekje drugje kot recimo jaz, ki obožujejo Josipa Broza, če hočete, pa so še danes v policiji, ker so pač tam še iz prejšnjega sistema. Ampak tudi oni so bili besni do konca zaradi tega, kar se je dogajalo, ker so se zavedali, da je to nesprejemljiva ideologizacija Policije.

Še enkrat povem, me samo zanima, na kateri točki v tem procesu bi plave uniforme policistov zamenjali za roza pajkice. In potem mi govorite vi danes tukaj o tem, zakaj nimajo policisti tistega ugleda, ki ga morajo imeti. Kako naj ga pa imajo, če ves čas napletate, da je vsak zakonit ukrep policije dokazano, preverjeno nadzorovano pritisk in teror nad javnostjo in še kakšne neumnosti poslušamo tukaj že cele mesece.

pa izstreljene krogle, ki so potem izbile pa poškodovale komu oči, mrtvi in ranjeni in ne vem, kaj še vse. Tukaj se je uspešno posredovalo, izjemno strokovno,

Ali je prišlo do kakšnih hujših posledic? Ni. In to je to, gospe in gospodje. Mi imamo policijo, ki dela zdajle pod takimle pritiskom, kot ga vi zdajle v resnici pod krinko, kako branite policijo, proizvajate, da delate nek videz, kaj groznega policija dela. Policija pač izvršuje predpise, dela skladno z zakonom in jaz trdim, da zelo dobro dela.

ker to katerakoli evropska praksa potrjuje. Saj ni najbolj učinkovit sistem tista molža, da za vsako ceno napišeš kazen, kar je pri nas bilo značilno za inšpekcije in za policijo v preteklih dveh mandatih. Ampak je najbolj učinkovita tista preventiva, ko človek ve, da ga lahko opazijo, ve, da ga lahko zalotijo; in potem že ni več važno, ali je potem kakšna huda kazen, ali je ni. Isto učinkuje, da veš, da je pa tukaj prisoten nadzor. To potem deluje preventivno. In v to smer je treba iti, ne samo na področju policije kot take, tudi na področju inšpekcijskih služb pa še česa. To, kar se pri nas dogaja, ko ti policija in inšpekcija stoji pred gostilno, pač v tem hipu ne, ko so zaprte, ampak se je pa to dogajalo, kot veste, v minulem mandatu; in čaka, da bo ja ena napaka, da bodo potem izrekli drakonske kazni. To je nesprejemljivo. Veste, kako izgleda inšpekcijsko in policijsko delo v Avstriji? Pridejo in te opozorijo. In potem pridejo preverit, če si opozorilo upošteval; in če nisi, še enkrat opozorijo; in v tretje, če ne upoštevaš, boš dobil odločbo.

sploh pa v takem kaosu predpisov. Dobro, zdaj naj bi ga nekaj zmanjšali na srečo, ampak še vedno je to kaos predpisov, ki je v Sloveniji. In zato je treba več delati na preventivi in manj na strogem kaznovanju, s tem se osebno strinjam. To pa seveda ne pomeni, da če pride tamle ena

ker se občutijo nedotakljive, ker mislijo, da ne bo policija ukrepala. Pravilno je, da ukrepa, in tudi pravilno je, da uporabi silo, seveda v kontrolirani obliki, da ni hujših posledic. Se pravi, da se uporabi najmanjša možna količina, ampak na tak način, da je uspeh zagotovljen. Zato pač je policija. Morate se pa zavedati, da policija danes dela v izjemno težkih okoliščinah in s tem tudi ministrstvo kot celota. In to je pri ocenjevanju njihovega dela treba upoštevati, ne samo glede tega nesrečnega izvoza, vašega izvoza mask na Kitajsko in sprenevedanja potem pred praznimi kesoni, ko se je reševalo stvari, danes se pa to očita; ampak tudi sicer. Danes je pandemija, pandemija ni samo naš problem, je evropski problem, zato zahteva drugačen odnos na mejah, zahteva drugačno angažiranje znotraj meja države, to so naloge, ki so nekatere usklajene na evropski ravni, nekatere na naši. Vse to mora policija s sedanjo kadrovsko zasedbo obvladovati in izvajati po najboljših močeh. Pa ob tem je še vedno policija še kako dolžna skrbeti tudi za mejo,

vse ostalo je bilo pa pod pokrovko pandemije in lockdownov v sosednjih državah. Zaradi tega je številka malenkost nižja, pa tudi ni bistveno. In če se to dvigne, se bo seveda stvar še toliko bolj zaostrila. In oni bi lahko lažje in bolj učinkovito delali, če bi jim vi kot opozicija, ki zdajle svetohlinsko tu govorite – joj, kako je naša policija morala to delati –, dovolili, da bi slovenska vojska pomagala zaščititi meje, da bi pomagala policiji, da bi dobila tista minimalna policijska pooblastila za učinkovito pomoč. Dvakrat ste to zavrnili. Zdaj pa tu poslušamo bedarije o tem, kako je slovenska policija ne vem kaj dolžna narediti pa da ni uspela v celoti in podobno. Vi ste za to odgovorni, nihče drug, ne policija. Bo pa zadeva imela absurdno situacijo, ko bo zdaj prišla tuja policija na slovenske meje. A to bo pa boljše, kot da bi vi slovenski vojski, katere poslanstvo je, da zaščiti slovenske meje, s svojimi glasovi omogočili, da bi to tudi uresničili? A to bo bolje? Jaz mislim, da ne bo. Ampak za to ste vi odgovorni. Glede celote te preiskovalke je seveda situacija absurdna. Tako ministrstvo kot Policija v tem mandatu dela boljše, v težjih okoliščinah, bistveno težjih, edinih primerljivi s časom osamosvojitve in neposredno po njej, pa vendarle uspešno dela, zelo uspešno. Vse stvari, ki jih je bilo treba, je Policija uspešno opravila in ministrstvo z in to vas moti. Zato je ta zadeva popolnoma absurdna in jo je treba zavrniti v celoti. Seveda lahko dobite, imate zadostno število glasov, boste imeli preiskovalko, vendar ta preiskovalka bo eno samo mešanje megle, zato da se zamegli bistvo, ki pa je preprosto – da ministrstvo in minister dobro delata in da policija dela v izjemno težkih okoliščinah, podhranjena, kar je posledica dolge vrste let, vsaj dveh mandatov, v premajhnem številu, v izjemno težkih okoliščinah. In da zato slovenski policisti zaslužijo vse priznanje in vse čestitke. In sam osebno jim jih tudi z veseljem izrečem. Hvala lepa. Imamo dve repliki. Prvi se je prijavil gospod Pavšič. Izvolite. **ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ):** Hvala lepa. No, najprej naj utemeljim repliko. Gospod Grims se je skliceval na prejšnjo točko dnevnega reda in štirikrat omenil maske in izvoz mask na Kitajsko. Gospod Grims, če že mene in moje kolege mečete iz parlamenta in nam govorite, naj se spokamo, če uporabim vaše besede, potem vam tudi jaz lahko mirne duše rečem, da ste en velik lažnivec. lažnivec. Enkrat za vselej bi rad zaključil, pa vem, da je ne bom, da boste to še ponavljali do nezavesti; zgodbo donacije mask smo pojasnili že neštetokrat. Donacija mask je bila zasebnega značaja. Vse, kar je imela Republika Slovenija s to vlado pri tem, je bilo to, da so omogočili prevoz teh mask na Kitajsko; in nič drugega. In potem nam je bila Ljudska republika Kitajska tako hvaležna, da nam je donirala 20 predihovalnikov in celo kopico zaščitne in medicinske opreme. opreme. S takimi manipulacijami in, zdajle bom rekel, zavajanjem dosežete ravno nasprotno od tistega, kar ste želeli oziroma hoteli. In nehajte, prosim, že enkrat ponavljati to mantro, tudi če vanjo verjamete

potrebna in nujna. Besede »spokajte ven«; jaz ne vem, zakaj bi jaz spokal iz tega parlamenta ven, gospod Grims. Jaz tudi tega od vas ne pričakujem, ker ste bili demokratično izvoljeni in tukaj sedite ter zagovarjate svoja stališča. Ne bom dopustil, da mi boste govorili, da naj spokam ven. In to, kar ste si zdaj privoščili, je nedopustno in grdo. Še enkrat bom ponovil, verjetno me niste dobro razumeli. Minister sme in mora dajati usmeritve in navodila. Tri vrste so, sem jih povedal, katere tri. Zadnje so tudi za posamične primere, vendar ne tiste, ki jih prevzame tožilec in jih vodi tožilec. V tem primeru pa je šlo za to, da je dajal usmeritve, da vidijo določene stvari, ki se nanašajo na točno določena kazniva dejanja. In to je nedopustno, lahko bi se minister poslužil drugega dela, in sicer da bi izvedel nadzor nad izvajanjem določenega postopka pri določenem kaznivem dejanju, ki ga ima v 5. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Pa se tega ni poslužil, ampak je dajal usmeritve za posamezno dejanje, za katerega je bil tožilec obveščen in je on postal skrbnik nad tem. O tem govorim. In zdaj pavšalno govoriti, da mi preprečujemo oziroma da govorimo, da če minister dela po zakonu, to ni v redu, in potem izvajamo to preiskavo, potem je to mimo. Jaz moram vzeti v bran policiste. Policisti, ki so danes tukaj, so bili tudi pred 13. marcem 2020. Tudi pred tem so bili tam isti ljudje, nekateri so zdaj na drugih delovnih mestih. In moram vzeti v bran, da danes se to dela v redu, takrat se pa ni, torej nazaj se pa ni. Dela se ves čas v redu. Je pa res nekaj, da toliko, kot se pa sedaj politika ukvarja s policijo, se pa že dolgo časa ni; in to ni v redu. In ni v redu to, da se na operativne službe izvajajo taki pritiski in take menjave, kot se izvajajo. In še za konec, ker vidim, da me že opozarja Ti očitki, da smo pustili prazna skladišča; v redu, so bila prazna skladišča, je bila polna blagajna. Po epidemiji bodo pa prazna skladišča in prazna blagajna. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja. Gospod Medved, izvolite. **RUDI MEDVED Popolnoma mirno, brez kakršnekoli panike smo v opozicijskih strankah zbrali podpise in vložili zahtevo za ustanovitev te preiskovalne komisije. In po reakcijah predstavnika največje vladne stranke, ki tudi vodi resor notranjih zadev in s tem tudi policije, po teh reakcijah se zdaj vidi, da smo ravnali prav, ker jaz ne vem, zakaj bi nekdo ob nekih argumentih, ki so navedeni v tem predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije, indicih, nekatere bo treba v sami preiskavi tudi še potrditi, pa verjamem, da jih bomo bolj ali manj z lahkoto, ampak zakaj tak izbruh živčnosti, naganjanja opozicije iz parlamenta, celo iz države najbrž?! Ja, najbrž zato, ker, če malo poenostavim, smo mački stopili očitno na rep. Ker edina stvar, ki je gospod Grims ni uspel zanikati, ampak dvakrat potrditi v svojem izvajanju, je ta, da ima minister pravico in zakonsko osnovno, da usmerja delo policije. in tukaj se vam tudi mi pridružujemo, spoštovani gospod Grims, res ima to pravico. Ampak to je pa tudi vse, kar ste v zvezi z vsebino te preiskovalne komisije izrekli. Popolnoma nič drugega se ni dotikalo vsebine te zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije, nič. Šli ste nekam, ne vem, kam, v zgodovino, križemkražem, in niti z enim argumentom niste zanikali navedb, ki so v zahtevi za ustanovitev preiskovalne komisije, niti z enim. Seveda ima minister vso pravico in zakonsko podlago, da usmerja delo policije in da je dolžan usmerjati delo policije. Ampak ali je dolžan, ali ima zakonsko podlago vplivati na potek konkretnih preiskovalnih postopkov? To je tu notri navedeno, spoštovani kolega. Ali ima to pravico? Pravite, da policija dela dobro; se strinjamo. Ali ima minister oziroma politika to pravico, ima pravico ovirati, zavirati, celo preprečiti posamezne preiskovalne postopke, to vas sprašujemo. In odgovore na to iščemo v vsebini te preiskovalne komisije, ker je toliko indicev, da se to dogaja; in seveda predvsem v postopkih, ki živo zadevajo stranko SDS, predvsem področje financiranja stranke SDS, in preiskavo nabav zaščitne medicinske opreme. Ker se jasno vidi, kako se umikajo kriminalisti operativci s posameznih postopkov in se jih pač trpa v neke delovne skupine za področja, s katerimi nikoli niso nič imeli. In to so po vaše te usmeritve, ki naj jih daje minister. Je pa popolnoma evidentno iz vsega tega, ko očitamo kadrovanje, da je vzpostavljena jasna os lojalnosti in tudi strankarske pripadnosti od predsednika Vlade do Nacionalnega preiskovalnega urada, kriminalistične policije, uniformirane policije, vse z enim samim ciljem − imeti popoln nadzor nad postopki, ki jih omenjam. In seveda se bojim, da tudi nad kakšnimi drugimi; najbrž ne vemo za vse. Preiskovalna komisija bo tukaj lahko marsikaj odkrila od tistih, ki jih bomo povabili na pričanje, in od tistih, od katerih bomo zahtevali določene dokumente, so to pač tudi dolžni dati.

podkrepil to, kar trdimo ves čas − da gre za politični vpliv na določene preiskovalne postopke. Pa bom povedal eno zgodbo, ki se ni zgodila na neznanem kraju ob neznanem času; je po resničnih dogodkih. Pa bom prikril imena, prikril bom lokacije in funkcije, vse to bom prekril zato, ker bo potem v samem delu preiskovalne komisije takšnih zgodb, mislim da, še poteka, no, kako to poteka? Saj ni treba, da kar minister kliče okrog posamezne kriminaliste pa jim reče − takole naredi, takole naredi, takole naredi. Seveda ne, saj se ne dogaja tako. Se ne dogaja. Ali pa tudi, jaz ne vem. Ampak gre za preiskavo nakupa zaščitne opreme in medicinske opreme. In v preiskavi je višji uradnik na nekem ministrstvu − ni pomembno ime niti ministrstvo − povezan pač s temi nakupi in zato tudi v preiskavi. Pred časom je prišel ta višji uradnik na to ministrstvo z neke policijska uprave, z oddelka za gospodarski kriminal. Tam je bil zaposlen in je potem prišel na to določeno ministrstvo in je v preiskavi. In če so usmeritve prave in če so na tej osi, ki jo omenjam, vsi prav usmerjeni − vemo pa, da vodja Nacionalnega preiskovalnega urada usmerja vse te zadeve in tudi določa, kdo bo kje kaj preiskoval in poglej si ga, no, ta primer tega človeka, ki je bil zaposlen na oddelku za gospodarski kriminal na neki policijski upravi, točno tista policijska uprava in tisti oddelek za gospodarski kriminal, od koder je ta prišel na ministrstvo, zdaj preiskuje tega človeka. In ne bom prejudiciral, jaz vem, kakšen je bil epilog, pa tudi mislim, da je bolje, da javno ne govorim, ampak želel sem vam samo pokazati poti, kako to teče. Bolj sofisticirano, kot se na prvi pogled zdi, čeprav bi včasih rekel, da tako kot se te zadeve dogajajo na očeh javnosti, na kakšno sofisticiranje pretirano ne gledate. Ampak tako te stvari tečejo. In potem ne zanikajte, da ne obstajajo politične inštrukcije in politične usmeritve, da se te zadeve peljejo na tak način. Ne morete, ker se to preprosto tako dogaja. Jaz sem povedal samo en primer, precej nedolžen. Več jih je, mnogo več. In s tem In s tem pravzaprav želim zaključiti to podkrepitev, zakaj smo se odločili za ustanovitev te preiskovalne komisije. V prvi vrsti pa tudi zaradi tega, kar se dogaja v neposrednem odnosi med policisti na terenu in ljudmi. In zdaj smo lahko od vladajoče stranke pravzaprav slišali nadaljnjo strategijo, ko mi in ljudje opozarjajo, da prihaja do neke pretirane represije, pa ne govorimo tukaj o pendrekih. Do pretiranega kaznovanja, pravzaprav do utišanja ljudi, ki želijo ali pa so poskušali javno izreči kakršnokoli, pa še tako nedolžno nestrinjanje s to vlado oziroma z ukrepi te vlade. Ampak tukaj smo zdaj slišali nadaljnjo strategijo, zato me ne čudi reakcija generalnega direktorja Policije na podatek, da je zaupanje v poklic policista in v slovensko policijo padlo na podlagi teh izsledkov zadnjega ogledala Slovenije, da je pravzaprav presenečen, da to zaupanje ni še bistveno bolj padlo. Zdaj vidim iz povedanega največje vladne stranke, da seveda ljudje v prihodnje lahko pričakujejo večjo represijo, ker je pač za to stranko premalo to, čemur smo bili zdaj priča na terenu, ampak je treba uporabiti seveda pendreke, več represije oziroma več nasilja. Zgledujmo se, pravi, po po nekaterih državah po Evropi, kjer baje postopajo z ljudmi tako. No, ampak vam bom dal za primerjavo, taksisti, ki so tukajle pred parlamentom protestirali ali karkoli že, če je bil to sploh protest, so bili so bili oglobljeni za vsega skupaj 20 tisoč evrov. Nedavno je bil objavljen podatek, da je na Dunaju protestiralo okoli 10 tisoč ljudi, pa so pobrali za 400 evrov kazni. Toliko o sorazmernosti v odnosu policistov do državljanov. Kar pa seveda ne gre kriviti same policiste, ker je tukaj pa popolnoma jasno, da gre za politično usmeritev − reševati probleme z več represije, z bolj represivnim odnosom do državljanov. In kot sem že v uvodu tudi povedal, policisti tukaj so sami povedali, ko so te taksiste kaznovali, da jih je sram, da to počnejo, pa še marsikje. Tudi v Trbovljah, ko so hodili naslednji dan od hiše do hiše, trkali na vrata in iz Facebooka pobirali slike, kdo je bil na tistem protestu za odprtje šole, je bilo tudi policistom nerodno in še marsikdaj jim je nerodno. To je ta To je ta zgodba, ki kliče po preiskovalni komisiji, ki bo ugotovila politično odgovornost za politizacijo slovenske policije, ki se sprevrača iz servisa za državljane iz servisa za državljane v servis vladajoče politike. In to je nesprejemljivo. To je nesprejemljivo. Hvala lepa. V tem delu ni več replik, ker smo v sklepni fazi. Gospod Grims, v tem delu ni replike, ker smo v sklepni fazi, ko je imel zaključno besedo predlagatelj. Imate pa sedaj priložnost Gospod Grims, ali vam lahko razložim, dovolite? Imate pa sedaj priložnost v skladu z 71. členom poslovnika se ponovno prijaviti na razpravo in boste imeli ves čas, da se odzovete na sklepne misli predlagatelja. V tej fazi pa po poslovniku ni mogoče več replike. In tudi v delitvi časa, naj vas spomnim, ni replik v skladu s poslovnikom. Sedaj vas sprašujem, če želite še razpravljati v skladu z 71. členom?

v skladu s 70. členom. Gospod Medved pa sedaj ni imel razprave, ampak je imel zaključno besedo kot predlagatelj. Razpravo smo zaključili z vami kot zadnjim razpravljavcem, sem vas tudi najavila kot zadnjega razpravljavca. Imeli ste potem na na vašo razpravo še dve repliki in tu smo razpravo končali. In v skladu s poslovnikom imate možnost replike samo na razpravo poslancev. Sedaj pa predlagam, če lahko nadaljujemo.

niti blizu postopkovnega predloga. Vi ste pač komentirali mojo interpretacijo oziroma razlago poslovnika. Verjamem pa, da se vi zavedate, da imam jaz v tem primeru prav, ampak pustimo to. Imate vi svoj prav, jaz imam svoj prav, ki vodim sejo. Če je še interes za razpravo, odpiram prijavo in prosim, da se prijavi, če želi razpravljati, tudi predlagatelj, ki bo dobil zadnji besedo v razpravi, na katero potem ne bo mogoča replika. Prosim, prijavite se. Hvala